Vidim, da ni interesa. Zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes, v petek, 1. julija 2022, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancem s prvopodpisanem Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Franciju Kepi. Izvolite. Lep pozdrav, predsedujoči. Kolegice, kolegi! Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja je bil sprejet leta 2006 ter v vmesnem času le dvakrat nekoliko spremenjen. Skozi leta njegovega izvajanja pa se je pokazalo, da so potrebne določene izboljšave. Zavedamo se, da je zakon potreben temeljite, tudi vsebinske spremembe, a tokratne spremembe prinašajo zlasti tehnične popravke. Slovenci, ki prebivajo v sosednjih državah, so v različnih pravnih aktih različno poimenovani. Zato je v predlogu zakona dodana določba, da je poimenovanje avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah enakovredno poimenovanju iz Ustave, in sicer avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah. Predlog zakona natančneje določa delovne obveze pedagoškega osebja, ki je za učenje slovenščine in kulturno delo napoteno iz Slovenije, ter natančneje določa pravne podlage glede sofinanciranja dejavnosti Slovencev zunaj Slovenije. Predlog zakona vsebuje predloge več členov, ki urejajo repatriacijo, zlasti z vidika poenotenj poimenovanj v skladu z veljavnimi pravnimi kategorijami. Repatriiranim osebam se namesto pravice do brezplačnega zdravstvenega varstva v 83. členu predlaga pravica do obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga krije Ministrstvo za zdravje. Tukaj ne gre za spremembe obsega pravic, temveč za sistematično ureditev, ki bo repatriiranim osebam olajšala dostop do zdravstvenih storitev. predlogu zakona se določajo trajne priznavalnine za posameznike, ki so dopolnili 70 let in so vsaj 15 let poučevali slovenski dopolnilni pouk v zamejstvu ali po svetu ter za svoje delo niso prejeli plačila. Zlasti urejanje področja priznavalnin pozdravljajo organizacije Slovencev v zamejstvu in izven Slovenije, ki so podale svoje mnenje k predlogu spremembe zakona. Res je, dolgoletni trud in skrb za slovenski jezik si zasluži vsaj minimalno nagrado za starejše osebe. Mnogi so dolga leta brezplačno poučevali slovenski jezik in minimalna nagrada za to je najmanj, kar lahko kot matična država za njih storimo. Tako ne govorimo za Slovenijo o visokih zneskih. To so manjši zneski. Slovenija je domovina vseh Slovencev, ne glede na to, kje živimo. Krepitev slovenskega jezika v tujejezičnem okolju pa je eden izmed ključnih dejavnikov krepitve narodne identitete in skrb za slovenstvo izven meja Slovenije ne bo izumrlo. Verjamem, da se tega zavedate prav vse poslanske skupine in da boste predlog zakona, ki je danes pred nami, tudi s tem razlogom podprli. Prepričani smo, da je materija primerna za nadaljnjo obravnavo, v nadaljevanju pa so še možne izboljšave in dopolnila. Hvala. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja Vlade dajem besedo Vesni Humar, državni sekretarki na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. VESNA hvala za besedo. predlagane spremembe, o katerih danes razpravljamo. Predlagatelji so uvodoma pojasnili, da gre za zgolj tehnične spremembe, torej za manjše popravke, kar deloma drži, vendar so med predlaganimi spremembami tudi posegi v zakon, ki imajo pomembne vsebinske posledice, zaradi česar je nesprejemljivo, da te spremembe niso predhodno bolj temeljito in celovito usklajene. Krovni zakon je, kot smo že slišali, za Slovence v zamejstvu in po svetu zelo pomemben predpis. Vsaka sprememba mora zato nujno biti usklajena znotraj urada s stroko v širšem pogledu, s civilnodružbenimi organizacijami, ki se z izseljenci ukvarjajo doma, z resorji, ki se jih zakon neposredno dotika, to so izobraževanje, socialne zadeve in drugi. Predvsem pa se nam na uradu zdi pomembno, da je kakršnakoli sprememba predhodno usklajena s skupnostmi Slovencev čez mejo in v svetu. Spremembe, vložene maja letos, teh standardov ne dosegajo. Morda ste nekateri zasledili, da je urad opravil vsebinske, celovite uvodne obiske pri vseh štirih naših narodnostnih skupnostih čez mejo. Trenutno preko videokonferenc potekajo pogovori z našimi rojaki po svetu. Pogovarjali smo se že s Slovenci v Nemčiji, Avstraliji in Združenih državah Amerike. Vse te skupnosti dajejo eno zelo jasno skupno sporočilo, da želijo biti videne, da želijo biti slišane, da želijo biti vključene v zadeve, ki so pomembne za njih od samega začetka, kot upoštevanja vredni in enakovredni partnerji. Na uradu menimo, da je dolžnost Republike Slovenije, da ta standard vzpostavi in ga dosledno upošteva. Namen urada tudi je upoštevati ta standard pri pripravi celovitih sprememb zakona, za katere vidim, da se vsi v tej dvorani pa tudi sicer širše strinjamo, da so nujno potrebne. Krovni zakon torej potrebuje prevetritev, potrebuje posodobitev in na uradu je to ena od prioritet v tem mandatu. Priprava popolnoma prenovljenega cilja ni zdaj neka oddaljena abstraktna namera, ampak res prioriteta in smo se dela na tem področju že konkretno lotili. nameravamo peljati tako, da bo upošteval vse tiste temeljne standarde, ki sem jih omenila v prvem delu svojega posega, zaradi česar se nam zdi, da sprejemanje teh sprememb zakona, za katere verjamemo, da so v marsičem oziroma večinoma zelo dobronamerne, ampak so delne in neusklajene, v tem trenutku ne bi bilo smiselno. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo gospa Katarina Štravs. KATARINA Hvala, podpredsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Krovni zakon o odnosih naše države s Slovenci zunaj meja ni bil deležen korenitih sprememb že 16 let. Nazadnje je bil zgolj v manjši meri spremenjen v letu 2020 v sklopu Zakona za omilitev posledic covida-19. V prid zavzetosti naše države za normativno ureditev odnosa do rojakov izven meja ne govori tudi dejstvo, da je bila šele 12 let po uveljavitvi ustave izpolnjena ustavna obveznost in se je sprejel omenjeni zakon. V 5. členu Ustave je namreč opredeljeno, da Republika Slovenija skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce ter pospešuje njihove stike z domovino. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, naj bi v večji meri prinašal tehnične popravke zaradi večje preglednosti, natančnosti in jasnosti nekaterih določb. To lahko razumemo kot dobro in koristno. Vsaka evolucija zakona, ki teži k temu, da se približa uporabnikom, torej ljudem, je dobrodošla, čeprav gre za manjši delež vsebinskih sprememb. Predlagane spremembe zakona pa na drugi strani ne odgovarjajo celovito na dejanske potrebe in izzive, s katerimi se soočajo Slovenci v zamejstvu in po svetu. Vsebinske spremembe so zgolj na področju repatriacije, pedagoškega dela oziroma učenja slovenskega jezika, ki pa nikakor ne vplivajo na obravnavo zastarelosti ali prispevajo k naprednosti zakona. Težko se je znebiti občutka, da je predlog zakona pred nami zgolj zato, da tudi urad prida svoj delež pri izboljšavi statistike zakonov, ki jih je vložila sedanja opozicija. Tehtnih razlogov za hitro sprejemanje sprememb zakona ni, saj veljavni zakon ni sporen in bolj kot krpanje potrebuje resen ter celovit razmislek z vsemi deležniki. V Poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da se v letih delovanja urada kot ključnega nosilca sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Slovenci v zamejstvu in po svetu ter obeh svétov za Slovence v zamejstvu in v tujini oblikovalo veliko kakovostnih in naprednih idej, kako tehtno izboljšati krovni zakon, po katerem se oblikujejo in izvajajo politike ter strategije naše države na področju skrbi za Slovence v zamejstvu in v tujini. Prav tako ne moremo sprejeti dejstva, da se je zakon glede na odziv oblikoval brez poglobljenega sodelovanja krovnih organizacij slovenskih manjšin in izseljencev ter tudi raziskovalnih inštitucij. Predlogi sprememb po mnenju aktualne vlade tudi niso medresorsko usklajeni, čeprav imajo nekatere predlagane rešitve pomembne posledice za delo v drugih resorjih, predvsem na področju izobraževanja in tudi na področju zdravstva in socialnega varstva. Očitno se je zamudila priložnost, da bi zastareli zakon doživel celovito prenovo z vseobsegajočim sodelovanjem vseh deležnikov in zainteresirane javnosti. Sodelovanje na normativni ravni je določeno tako v okviru posvetovalnih teles Vlade Republike Slovenije kot tudi v okviru zakonodajnega postopka Državnega zbora. Intenzivno sodelovanje in vzpostavitev širokega konsenza pri vprašanjih, ki zadevajo avtohtone narodne manjšine v sosednjih državah ter slovenske izseljence, ne bi smelo biti nikoli vprašljivo. Kot rečeno, zakon, ki je pred nami, ni doživel vsebinske prenove praktično od dneva uveljavitve v letu 2006. Za uspešno spoprijemanje s sodobnimi izzivi ni več dovolj vzdrževanje starih modelov, ampak je potreben nov vsebinski pristop pristop približevanja matične domovine Slovencem in Slovenkam v tujini, ki v prvi vrsti krepi vlogo slovenskega jezika na vseh ravneh in vlogo mladih tako v okviru posvetovalnih teles vlade kot krovnih organizacij Slovencev v tujini. V Poslanski skupini Svoboda Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospa Alenka Jeraj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj meja je bil sprejet leta 2006, spremenjen leta 2011 in potem še leta 2020 Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja ter omilitev in odpravo posledic COVID-19. Skozi čas se je pokazalo, da se pri izvajanju nekaterih zakonskih določb ne izražajo več dejansko stanje in potrebe odnosa Republike Slovenije s Slovenci zunaj meja. Cilj novele je, da se besedilo nekaterih določb zakona prilagodi in s tem olajša izvajanje repatriacije, posodobi krog upravičencev do priznavalnin posameznikom, ki so prostovoljno poučevali slovenski jezik. Načela tega zakona so enaka z veljavnim zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja. Predlog zakona za Slovence po svetu poleg zdomcev in izseljencev šteje tudi njihove potomce. Slovenci, ki prebivajo v sosednjih državah, so različno poimenovani, zato je dodana določba v zakonu, da je poimenovanje iz Ustave enakovredno, in sicer tako, citiram, »avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah«. Repatriiranim osebam se predlaga pravica do koriščenja obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja namesto pravice do brezplačnega zdravstvenega varstva v 83. členu. V zakonu je tudi predlog trajne priznavalnine za posameznike, ki so dopolnili 70 let in so vsaj petnajst let poučevali slovenski dopolnilni pouk v svetu ali zamejstvu ter so to opravljali pro bono, torej brezplačno. To zlasti pozdravljajo organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki so podale svoja mnenja k predlogu spremembe zakona. Prav je, da si skrb za slovenski jezik zasluži vsaj minimalno nagrado za starejše osebe. Predlog zakona je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Predvideva 17 sprememb in dopolnitev, od tehničnih popravkov, popravkov dikcij pa do resnih vsebinskih sprememb. Kljub temu da je trenutna vlada mnenja, da predlagane spremembe niso usklajene s civilnodružbenimi organizacijami in da niso medresorsko usklajene, smo prepričani, da je sprememba zakona dobra in z morebitnimi spremembami in izboljšavami primerna za nadaljnjo obravnavo.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Slovenija je več kot le država. Slovenija je domovina vseh, ki v njej prebivamo ter rojakov v zamejstvu in po svetu. V Novi Sloveniji se zavzemamo za tesnejše povezanost s slovenskimi organizacijami in posamezniki zunaj meja Republike Slovenije. Oblikovati želimo skupni slovenski kulturni prostor. Ključ za preživetje slovenskih manjšin je ohranjanje znanja slovenskega jezika med Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu. Tesnejše povezovanje z matičnim narodom je mogoče preko številnih oblik: dopolnilni pouk slovenščine, poletni tečaji v domovini, počitniški tabori in delavnice, specializirani učbeniki in elektronska aplikacija za učenje slovenščine na daljavo. Pomembna je tudi redna izmenjava kulturnih skupin, učiteljev in ustrezna štipendijska politika. Poglavitna rešitev predloga zakona je, da se za Slovence po svetu poleg zdomcev in izseljencev štejejo tudi njihovi potomci. Predlog zakona omogoča tudi Slovencem v zamejstvu, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpis v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, ne glede na določbo zakona, ki ureja osnovno šolstvo. Predlog zakona natančneje določa delovne obveznosti pedagoškega osebja, ki je za poučevanje slovenščine in kulturno delo napoteno iz Slovenije, ter natančneje določa pristojnosti in ureja pravne podlage drugih vladnih resorjev poleg Urada Republike Slovenije za zamejce glede sofinanciranja dejavnosti Slovencev zunaj Republike Slovenije. V predlogu 85. člena zakona se določijo trajne priznavalnine za posameznike, ki so dopolnili starost 70 let in so vsaj 15 let poučevali slovenski dopolnilni pouk v zamejstvu ali po svetu ter za svoje delo niso prejemali plačila. V Novi Sloveniji bomo zakon podprli.

Spoštovani predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana državna sekretarka! Namen predlagane novele, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, je prilagoditi sedaj veljavni zakon dejanskemu razumevanju in izvajanju obstoječih določb v praksi, olajšati izvajanje repatriacije in posodobiti krog upravičencev do priznavalnin za posameznike, ki so prostovoljno poučevali zamejce ali Slovence po svetu slovenščino. S temi popravki zakona naj bi se torej popravile nekatere določbe, ki ne odražajo več dejanskega stanja v praksi in potreb glede odnosov Slovenije z zamejci in izseljenci po svetu. Predlagano novelo je vložila sedaj opozicijska stranka SDS, ki je v prejšnjem mandatu tudi vodila Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zato je na mestu vprašanje, zakaj tega zakona ni predlagala še prej, ko je bila v vladi. Običajna praksa namreč je, da takšne tehnične zakone pripravi in vloži pristojno ministrstvo. Ravno zaradi tega smo Socialni demokrati prepričani, da je bila ta novela vložena iz političnih razlogov kot del paketa več kot 30 predlogov zakonov, ki ste jih v opozicijski stranki vložili takoj po tistem, ko so bili potrjeni mandati poslancev in poslank novega sklica državnega zbora. Vse z namenom, da se novi koaliciji in vladi karseda onemogoči normalen začetek dela. Na predlagane spremembe zakona se je odzvala tudi Slovenska izseljenska matica, ki je svojem pismu Državnemu zboru sporočila naslednje, citiram: »Predlagane spremembe po našem mnenju ne prispevajo k posodobitvi zakona oziroma njegovi prilagoditvi dejanskim razmeram. Nasprotno, v zakon prinašajo še več nejasnosti in nekonsistentnosti.« Tudi Socialni demokrati ocenjujemo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj o predlogu novele zakona ni bila opravljena široka razprava z vsemi zainteresiranimi deležniki, predvsem pa tistimi, ki živijo v zamejstvu in po svetu. Zato dvomimo, da predlagane rešitve ustrezno naslavljajo stanje na terenu in potrebe naših zamejcev in izseljencev po svetu. Socialni demokrati se zavedamo, da se slovenski kulturni prostor ne konča na državni meji, zato je obojestransko sodelovanje pomembno tako za nas, ki živimo v Sloveniji, kot za naše rojake, ki živijo izven nje. Skupni slovenski prostor ni stvar narodne dolžnosti, ampak kakovostne kulturne ponudbe. Tisti, ki živijo zunaj meja Slovenije, s svojim delovanjem prispevajo k ohranjanju identitete, z vračanjem in sodelovanjem s Slovenijo, ki podpira njihova prizadevanja za ohranjanje identitete, pa prispevajo k razvoju, ki koristi tako njim kot slovenski državi. Zato se zavzemamo za dosledno izvajanje strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ter prenovo obstoječega zakona s tega področja. Strategijo in zakon je treba vsekakor posodobiti predvsem zaradi vedno več migracij mladih v sosednje in druge države. Več poudarka moramo posvetiti povezovanju mladih, ki so temelj za ohranjanje in razvoj slovenske kulture in identitete v zamejstvu in po svetu. Pričakujemo torej, da bo pristojni minister za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu brez odlašanja opravil široko razpravo z vsemi predstavniki manjšinskih in izseljenskih organizacij o prenovi tega temeljnega zakona za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter ga nato poslal tudi v obravnavo v Državni zbor. Hvala za pozornost. K razpravi se je prijavil gospod Dušan Stojanovič, ki dobi besedo. Izvolite. DUŠAN STOJANOVIČ (PS Svoboda): Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana gospa državna sekretarka! Kot poslanec, ki prihaja s koroške statistične regije, ki je z našo manjšino na Koroškem geografsko pa seveda tudi predvsem kulturno povezana, ne bi želel sedaj posebej razpravljati, bi si pa seveda želel, da bi se ti odnosi še bolj poglobili. Načelno pozdravljam, da se vlaga sprememba zakonodaje na tem področju, vendar, kot rečeno, se mora ta zakonodaja dejansko izboljšati in posodobiti. Ugotavljam, da je minister Arčon z ekipo na delu kar precej aktiven. Videli smo precej obiskov vseh naših štirih narodnostnih skupnosti, tako da nas to seveda zelo veseli. Bližnje je obiskal osebno, z ostalimi je v stiku na daljavo. Bi pa izpostavil

Pri tem računam, da bo ministrstvo spremljalo izvajanje teh zavez, naš obveščalo o tem, da bomo lahko potem tudi aktivno prispevali pri reagiranju in odzivanju na te morebitne težave. Voltaire je dejal, da domovina je tam, kamor je priklenjena duša. Jaz sem prepričan, da je duša mnogih Slovencev po svetu priklenjena na našo državo, zato jim to dolgujemo. Seveda bom tudi sam vesel pobud in predlogov s strani koroških Slovencev, moje statistične regije, jim bom prisluhnil in jih posredoval tudi v Državni zbor. Z njimi sem že vzpostavil nekaj stikov, tako da mislim, da nam bo uspelo vzpostaviti dober dialog v času trajanja tega mandata. Glede zakona bi si želel, da bi ne obravnavali zgolj nekih lepotnih, manjših popravkov, ampak da bi se lotili vsebinsko prenovljenega, moderniziranega zakona. Vemo, da so pred nami novi izzivi, drugačni, drugačna je tudi komunikacija in interakcija, zato bi si zaslužili nov zakon, ker ta stari, kot smo slišali, je v veljavi že od leta 2006. Pa tudi, kot je dejala prej državna sekretarka, da bi nov zakon, ki ga bi vložili, res nastal skozi dialog z vsemi zainteresiranimi deležniki, se pravi z našimi DANIJEL KRIVEC: Hvala. Izčrpali smo seznam prijavljenih. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnica Vlade. Izvolite. sekretarka UVRSSZS): Zelo na kratko. Hvala za to razpravo. Na uradu menimo, da je vsaka minuta, ki se v Državnem zboru posveti razpravi in razmisleku naših skupnostih čez mejo in po svetu, zelo dragocena in v tem smislu se tudi veselimo celovite razprave o tej tematiki ob pripravi popolne prenove našega krovnega zakona. Hvala lepa.

Na podlagi drugega odstavka 276. člena Poslovnika Državnega zbora so bile za mnenje o noveli zakona pozvane naslednje organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu: Svetovni Svetovni slovenski kongres, Združenje Slovenska izseljenska matica, Izseljensko društvo Slovenija v svetu in Rafaelova družba. Svetovni slovenski kongres je pozitivno odgovoril, Rafaelova družba tudi, Združena Slovenska izseljenska matica je imela pripombe,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

Vidim, da je želja po razpravi. Če želita razpravljati tudi predstavnika predlagatelja in vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja. Prijava poteka. Prijavite se s pritiskom na tipko za mikrofon, kdor želi. Hvala. Najprej dobi besedo gospa dr. Tatjana Greif. Izvolite. Hvala. Želela bi povedati, da bivši minister bivše vlade, ki

rekoč, da to ni avtohtona manjšina, ampak da gre za ekonomsko manjšino. Temu je takoj nasprotovala Zveza slovenskih društev na Hrvaškem in njena predsednica dr. Barbara Riman. Reagirali smo tudi v Levici, vendar odgovora s strani pristojnih nismo dobili. Zdaj pa poslušamo predloge, katerim mesto bi bilo že prej v času njihove vlade, predloge za izboljšave, za neke dobrobiti manjšinam in Slovencem v zamejstvu in po svetu, kar je, milo rečeno,

Samo izkoriščam, da dodam, da dejansko nekako to samo potrjuje tisto, kar smo rekli na začetku, mnenje k predlaganim spremembam zakona, ko je bilo besedo že v parlamentarni proceduri, so dale samo štiri civilnodružbene organizacije, niti ne vse civilnodružbene organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s področjem

Mislim, da ministrica ni nikoli tega zavrnila. Sodelovanje na Hrvaškem je obogateno in bogatejše, kakor je bilo v preteklosti. zadnje proslave na Reki, kjer je bil prisoten tudi predsednik države, to potrjujejo, pa tudi drugje. Tudi število društev se povečuje na Hrvaškem.

Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes, 1. julija 2022, v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancem s prvopodpisanem Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovani poslanci in poslanke! Z namenom blažitve posledic epidemije in začetka vojne v Ukrajini sta vlada Janeza Janše in koalicija pod vodstvom Slovenske demokratske stranke v začetku leta rešitev v sistemskih zakonih, s katerimi se je neposredno pomagalo najranljivejšim skupinam slovenske družbe, sprejeli novelo Zakona o dohodnini. sprejeto dohodninsko novelo se je vsem delovnoaktivnim že letos povečal neto prihodek, dodatna povečanja pa bodo sledila vse do leta 2025, ko bo splošna dohodninska olajšava znašala 7 tisoč 500 evrov, kar predstavlja višina izračunanih osnovnih življenjskih stroškov posameznika. Z namenom ublažitve inflacijskih pritiskov se je z omenjeno novelo ponovno uvedlo tudi letno usklajevanje dohodninskih olajšav z inflacijo. Kot konstruktivna opozicija smo v začetku junija vložili še dodatno dopolnitev novega zakona o dohodnini, ki naslavlja vedno bolj naraščajočo draginjo. Trenutna letna inflacija znaša preko 10 odstotnih točk. V noveli, ki je danes pred nami in naslavlja vse mlade, smo zapisali: »Dohodnina se ne plača od dohodkov, prejetih do zavezančevega 26. leta starosti, in v oprostitev se štejejo tudi dohodki, prejeti v davčnem letu, v katerem zavezanec dopolni 26. let.« Glavni cilj spremembe veljavnega zakona o dohodnini je torej oprostitev plačila dohodnine vsem davčnim zavezancem, starih do vključno 26. let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. Posebno pozornost je v prejšnjem mandatu državnega zbora naša stranka namenila mladim, saj se zavedamo, da moramo na mladih graditi prihodnost Slovenije. S tem jasnim ciljem je bilo oblikovanih več rešitev, s katerimi so se naslovili najpogostejši problemi mladih generacij, zaradi katerih se težje osamosvojijo in ustvarijo svojo družino. Ena izmed najpomembnejših rešitev je bil na predlog Slovenske demokratske stranke sprejeti Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, s katero smo naslovili najbolj pereče in finančno najtežje vprašanje mladih, in sicer, kako rešiti svoje prvo stanovanjsko vprašanje. V Slovenski demokratski stranki smo se že ob sprejemanju zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade zavedali, da časi za varčevanje niso ugodni, zato smo začeli z oblikovanjem več možnih rešitev, s katerimi bi poskrbeli za povečanje neto dohodka mladih generacij. S tem namenom je oblikovan Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini, ki bo vsem mladim, starim do 26. let, omogočil, da bodo lahko med drugim hitreje privarčevali tudi finančna sredstva, na podlagi katerih bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev poroštva za kredit, s katerim bodo reševali svoje prvo stanovanjsko vprašanje, hkrati pa bodo lažje reševali draginjo, ki je vedno večja v Republiki Sloveniji in tudi drugod po Evropi. Zato predlagamo Državnemu zboru, da to novelo Zakona o dohodnini v prvem branju podpre. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja Vlade dajem besedo Tilnu Božiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance. Izvolite! Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci in seveda tudi ostali! Vlada Republike Slovenije je pripravila mnenje na Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. Predlagatelji predlagajo popolno oprostitev dohodnine od vseh dohodkov, ki jih prejemajo zavezanci za dohodnino do vključno svojega 26. leta starosti. Cilj tega predloga naj bi bil povečati neto dohodek mladih generacij ter s tem lažjo osamosvojitev, hitrejše ustvarjanje družine, hitrejše izpolnjevanje pogojev po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, hitrejše odločanje mladih za zaposlitev ter olajšanje delodajalcem za pridobitev ustreznih kadrov. Vlada se vsekakor zaveda pomena naslavljanja položaja mladih tako z vidika lažjega osamosvajanja oziroma reševanja stanovanjske problematike kot tudi z vidika vključevanja na trg dela in problematike prekarnih zaposlitev. Vendar je k naslavljanju navedenih problematik treba pristopiti celovito in tudi premišljeno z vrednotenjem posameznih ukrepov tudi z vidika učinkovitosti in ekonomičnosti doseganja zastavljenih ciljev, vključno z omejevanjem možnih distorzij in anomalij, ki bi jih tak predlog povzročil nemalo. Vlada meni, da predlagani ukrep navedenim ciljem oziroma tudi namenom ne zadošča. Predlog temelji na različni davčni obravnavi zavezancev izključno glede na njihovo starost, s čimer se neutemeljeno odstopa od načela obdavčitve po ekonomski moči, iz katerega seveda tudi izhaja sposobnost za plačilo davka, ter tudi načela enake obravnave zavezancev v enakem ali primerljivem položaju. Predlaga se različna obravnava, ne glede na posameznikov ekonomski, socialni položaj in posledično sposobnost osamosvojitve in razreševanja stanovanjskega vprašanja in ne glede na položaj na trgu dela. Po 26. letu starost nenazadnje posamezniki ne vstopajo v tako drugačen socialno-ekonomski položaj in položaj na trgu dela, da bi bila drugačna obravnava utemeljena tudi s tega vidika. Nadalje vlada meni, da je predlagan ukrep z vidika javnofinančne vzdržnosti in učinkovitosti presplošen, saj ne upošteva dejanskega položaja posameznika z vidika ciljev, ki se jih naslavlja. Ob tem se naslavlja tiste, ki imajo dohodke, in v večji meri tiste z višji dohodki. Običajno je parcialno naslavljanje ozkega kroga upravičencev v specifičnih položajih primerneje in učinkoviteje tako z vidika ekonomične rabe javnih sredstev kot z vidika vplivanja na ciljno skupino subjektov naslavljati prek nedavčnih mehanizmov. Vlada opozarja tudi na distorzije, ki jih predlagani ukrep lahko povzroči na posameznih področjih, kot so recimo trg dela, seveda po 26. letu starosti posameznik za trg dela postane nekoliko manj zanimiv, tudi za področje izobraževanja, ko naj bi to obdobje bilo prvenstveno namenjeno izobraževanju, ter nenazadnje prelivanju dohodkov in premoženja na povezane osebe oziroma druge zavezance. Vlada predloga zakona zato ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Problematika bo naslovljena na sistematičen in celovit način, kar je tudi predvideno v programu za delo koalicije 2022−2026. Pri tem se bodo uporabili tudi davčni ukrepi, če se bo izkazalo, da bodo ti ustrezno podprli ostale sektorske politike. Hvala.

V Sloveniji smo na podlagi ekonomskih kazalnikov iz zadnjih gospodarskih rezultatov iz zaostrene zdravstvene in gospodarske krize zaradi epidemije covida 19 izšli kot zmagovalci. Dejstvo je, da so bili ukrepi tretje vlade Janeza Janše učinkoviti, saj je Slovenija ohranila delujoče gospodarstvo, ki predstavlja osnovni pogoj za blaginjo v državi, dodatno pa so se zaščitila delovna mesta in življenje vseh prebivalcev. Z ohranitvijo delovnih mest se je zaščitil standard ljudi in oblikovala podlaga, na kateri bomo v Sloveniji danes in v prihodnje lažje reševali prihodnje izzive. Po zajezitvi virusa covida 19 so pred Slovenijo že novi izzivi, katerih razloge lahko med drugim najdemo tudi v ruski invaziji na Ukrajino, zaradi česar so se pojavile dodatne motnje v evropskem gospodarstvu. Zaradi zaostrenih varnostnih razmer in že dalj čada pretrganih dobavnih verig smo v letošnjem letu priča velikim podražitvam na najrazličnejših področjih, zaradi česar je močno zrasla inflacija, kar bo vplivalo tudi na kakovost življenja prebivalcev Slovenije. Z namenom blažitve teh posledic sta vlada Janeza Janše in koalicija pod vodstvom SDS v začetku leta poleg več sistemskih zakonov, s katerimi rešitvami se je neposredno pomagalo najranljivejšim skupinam slovenske družbe, sprejela novelo zakona o dohodnini. sprejeto dohodninsko novelo se je vsem delovno aktivnim že letos povečal njihov neto prihodek, dodatna povečanja pa bodo sledila vse do leta 2025, ko bo splošna olajšava znašala 7 tisoč 500 evrov, kar predstavlja višino izračunanih osnovnih življenjskih stroškov posameznika. Z namenom ublažitve inflacijskih pritiskov se je z omenjeno novelo ponovno uvedlo tudi letno usklajevanje dohodninskih olajšav z inflacijo. Žal pa smo lahko zaskrbljeni, saj je koalicija že napovedala, da bo Zakon o dohodnini, ki je vsem prinesel višje plače, razveljavila in s tem našim državljanom v že tako zaostreni draginji znižala plače. Posebno pozornost je v prejšnjem mandatu Državnega zbora Slovenska demokratska stranka namenila tudi mladim, saj se zavedamo, da moramo na mladih graditi prihodnost Slovenije. S tem jasne cilje je bilo oblikovanih več rešitev, s katerimi so se naslovili najpogostejši problemi mladih generacij, zaradi katerih se težje osamosvojijo in ustvarijo svoje družine. Ena izmed najpomembnejših rešitev je bil na predlog Slovenske demokratske stranke sprejeti zakon o jamstveni shemi za mlade, s katero smo naslovili najbolj pereče in finančno najtežje vprašanje mladih, in sicer, kako rešiti svojo prvo stanovanjsko vprašanje. Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade bo mladim generacijam omogočil, da bodo lahko dostopale do finančnih virov, s katerimi bodo lažje reševali svoje prvo stanovanjsko vprašanje. Ker pa smo se predlagatelji omenjenega zakona zavedali, da predvsem nakup svoje nepremičnine pomeni velik stres za vsakega posameznika, smo v predlogu predvideli, da mora kreditojemalec po zakonu o jamstveni shemi za mlade za pridobitev poroštva izpolnjevati tudi pogoj udeležbe z lastnimi sredstvi, zaradi česa pa bo potreboval nižji znesek kredita in posledično ne bo dolgoročno zadolžen. V SDS smo se že ob sprejemanju zakona o jamstveni shemi za mlade zavedali, da časi za varčevanje niso ugodni, zato smo začeli z oblikovanjem več možnih rešitev s katerimi bi poskrbeli za povečanje neto dohodka mladih generacij. S tem namenom je oblikovan Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini, ki bo vsem mladim v starosti do 26 let omogočil, da bodo lahko hitreje med drugim privarčevali tudi finančna sredstva, na podlagi katerih bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev poroštva za kredit, s katerim bodo reševali svojo prvo stanovanjsko vprašanje. Dodatno lahko v zadnjem obdobju na podlagi informacij, ki prihajajo iz gospodarstva, zasledimo tudi jasen problem, da v Sloveniji množično primanjkuje novih kadrov za zaposlitev na najrazličnejših delovnih področjih. Slovenski delodajalci do konca letošnjega leta napovedujejo 3,2-odstotno rast števila zaposlenih, kar je največ po letu 2014, to pa pomeni več kot 42 tisoč dodatnih zaposlitev kadrov, ki jih Slovenija v tem trenutku nima. Danes ima Slovenija rekordno zaposlenost in rekordno nizko brezposelnost, zato mora država razmišljati tudi o drugih možnostih, kako pridobiti nove kadre in tako omogočiti nadaljevanje visoke gospodarske rasti, ki je osnova za blaginjo države. S predlagano rešitvijo popolne oprostitve plačila dohodnine davčnih zavezancev starih do 26 let, bo država tem davčnim zavezancem ustvarila možnost, da se lažje in hitreje odločijo za zaposlitev, delodajalci pa bodo lahko pridobili kadre s svežimi idejami in novimi pogledi, s katerimi bodo gradili prihodnost slovenskega gospodarstva. S pridobitvijo novih mladih kadrov bo slovensko gospodarstvo tudi lažje in predvsem hitreje izvedlo načrte digitalne in zelene preobrazbe, pozitivne učinke zaposlovanja mladih pa bo imela tudi družba kot celota, saj bodo lahko mlajše generacije zaradi novopridobljenih izkušenj hitreje prevzemale odgovornejša mesta v slovenski družbi. V SDS bomo zato predlog zakona podprli, saj smo zato da naše mlade davčno razbremenimo in jim s tem omogočimo lažje in kvalitetnejše življenje. Hvala. Hvala. Gospod Jernej Vrtovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite.

»Če hočemo preprečiti beg možganov in vračanje mladih, moramo narediti to, kar so naredile skandinavske države. Prvih deset let zaposlitve morajo biti davki, davki, dohodnina za mlade nič.« Jaz sem bil slučajno na tem soočenju prisoten in jaz sem se takrat s kandidatom za predsednika vlade in danes predsednikom vlade strinjal in se strinjam. Zaradi tega bomo tudi ta zakon v Novi Sloveniji podprli. Zdaj mi nekako s tem statementom predsednika vlade, ko je bil še kandidat, ne gre skupaj obrazložitev »z vidika učinkovitosti ukrepa pa je treba upoštevati tudi učinek na strani upravičenosti do socialnih transferjev, ki so vezani na material, položaj posameznika oziroma družine, saj se z zmanjševanjem davčne obveznosti povečuje razpoložljivi dohodek, posledično pa zmanjšujejo pravice do socialnih transferjev«. Tisto in to, dragi državni sekretar, ne gre skupaj. skupaj. Jaz predlagam, da če ne danes, da potem nekoč, naprej vsi skupaj naredimo to, kar je predlagal predsednik vlade, ko je bil še kandidat.

Nekaj je treba narediti na tem, da tudi mladim ostane več v denarnicah in da ostajajo tukaj v Sloveniji oziroma da potem, ko dobijo izkušnje v tujini, se vrnejo nazaj, da imajo boljše plače. Hvala. Hvala. Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Dvoletni mandat, zaznamovan s pandemijo koronavirusa, je vlada Janeza Janše izkoristila za spremembe mnogih predpisov, ki niso imeli nobene neposredne zveze z reševanjem življenjem in varovanjem javnega zdravstva. Eden najbolj očitnih takih posegov so bile obsežne spremembe davčne zakonodaje. Četudi ni bila sprejela v celoti, pa je zlasti na področju dohodnine prinesla tudi velike javnofinančne posledice. Velik del tega potroška, za nadomestitev katerega še vedno nimamo nikakršnega nadomestnega vira, gre na račun povišanja splošne davčne olajšave. Velik del razprave in tudi propagande predlagateljev so torej predstavljali razni argumenti, da določene skupine ljudi ne bi plačevale davkov, kot primer visoke davčne olajšave ali pa da bi se plačevanje dajatev na neki točki omejilo. Kot v primeru neuspešnih poskusov uvedbe tako imenovane socialne kapice. Vse te razprave so spremljali argumenti o višjih plačah, ki jih bomo vsi deležni zaradi davčnih znižanj, zelo malo prostora pa je bilo namenjenega sistemskim učinkom, ki bi jih imelo sprejetje takih predpisov. Govori se predvsem o tem, kaj bo kdo kot posameznik pridobil, nič pa o tem, kaj bomo kot družba izgubili. Tudi sicer predlogi desnice z davčnega področja pogosto vsebujejo predloge, da bi določene skupine pravnih ali fizičnih oseb v celoti izvzeli iz obdavčitve ali pa zanje ustvarili poseben sistem. Število takšnih predlaganih izjem raste iz dneva v dan, pri čemer je argument vedno poseben položaj določene skupine, zelo malo pozornosti pa predlagatelji namenjajo davčni enakosti, ki je temelj vsakega pravičnega davčnega sistema. sistema. Ko so na silo uzakonili nedelujočo jamstveno stanovanjsko shemo za mlade, poslanke in poslanci SDS tokrat predlagajo novo populistično rešitev: mlade do 26. leta starosti bi v celoti oprostili plačevanja dohodnine. To argumentirajo s potrebo po dvigu razpoložljivega dohodka mladih, ki tudi po sprejetju omenjene stanovanjske sheme niso kreditno sposobni glede na stroge bančne predpise, izpostavljajo pa tudi slovensko gospodarsko rast in da bi znižanje davkov pomenilo spodbudo delodajalcem za zaposlovanje. Tokrat so predlagatelji vsaj pošteno izračunali, da bi uvedba takega ukrepa letno pomenila 54 milijonov evrov nižje proračunske prihodke. Populistična rešitev ima tudi druge temne plati, ki jih najlepše ponazori obstoj študentskega dela. To je bilo uvedeno kot posebna kategorija za posebno skupino ljudi, šolajočo se mladino. Zaradi svoje fleksibilnosti pa tudi zaradi nižje davčne obremenitve je hitro postala popularna oblika najemanja delovne sile. Tudi sami študentje so vedno zagovarjali obstoj posebne oblike študentskega dela, njihovo mnenje pa se je pogosto spremenilo, ko se je bližal konec študijskega obdobja in je nastopil čas za pravo zaposlitev po Zakonu o delovnih razmerjih. Takrat so namreč mnogi opazili, da za delodajalce niso več zanimivi, da njihove zaposlitve ne bodo prerasle v redne, temveč jih bodo nadomestili mlajši, ki lahko prinesejo napotnico za nov krog študentskega dela. Spoštovani kolegice, kolegi! Opisani problem s študentskim delom je bil še večji pred leti, ko je bila njegova obdavčitev še bistveno nižja in ko študentsko delo še ni dajalo pokojninske dobe. Vse omenjeno je najbolj poganjalo dejstvo, da je bila posebna oblika dela oziroma določena skupina ljudi obdavčena manj. Davki primarno služijo financiranju potreb države in izvajanju storitev za njene ljudi. Njihovi stranski učinki se praviloma zanemarjajo. Pogosto govorimo o davčni kulturi in potrebi, da za skupne potrebe po svojih močeh prispevamo vsi. Sprašujemo se, kakšne signale dajemo vsem, ki se jim dajejo obljube o posebnem statusu in izjeme od plačevanja davkov. Kakšen zgled dajemo mladim, če jim sporočamo, da jim do 26. leta ni treba prispevati za skupno dobro? In nenazadnje, ali so predlagatelji pomislili, kako se bodo temu prilagodili delodajalci vedno v iskanju cenejše delovne sile? So res prepričani, da se ne bodo prilagodili tako, da bodo ustvarili novo kategorijo dela, ki bo dostopna le nekaterim ali pa tako, da bodo del davčnega prihranka zadržali zase? zase? Na vsa ta vprašanja predlagatelji nimajo odgovora. Imajo zgolj populistični predlog za novo davčno izjemo brez vsakršnega načrta, kako nadomestiti izpad prihodkov in dvigniti davčno kulturo. Zgolj dobrikanje eni skupini ljudi z novimi popusti, ki jih bomo plačali vsi, ni ne prava in ne odgovorna pot. Zaradi vsega naštetega v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne bomo podprli predloga sklepa. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil gospod Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila Poslanska skupina SDS, naj bi, vsaj kot je razbrati v obrazložitvi predloga, prvenstveno naslavljal stanovanjsko problematiko mladih. Žal je ne. Stanovanjskega problema mladih ne bomo rešili s parcialno rešitvijo davčnih odpustkov, ki bodo spet pomagali le peščici bolj premožnih. Dosedanje politike liberalizma, deregulacija trga dela, privatizacije, začenši z Jazbinškovim zakonom, špekulantske naložbe v nepremičnine namesto v stanovanjske politike in tako naprej so večino mladih postavile v situacijo, v kateri se danes nahajajo: nedostopnost varnih rednih služb za nedoločen čas in dolgotrajno prekarno delo z obdobji nezaposlenosti ter pomanjkanje stanovanj in njihova nedostopnost tako za najem kot za nakup. Predlog se loteva problematike s popolnoma napačnega konca. Večina mladih, ki naj bi jih ta predlog zakona nagovarjal, je krepko pod cenzusom za dohodninsko olajšavo in sploh ne pridejo v poštev za upravičenost do stanovanjskega kredita. Pod pogoji iz jamstvene sheme že večina sedanje srednje redno zaposlene generacije ne pride do kredita, kaj šele mladih, kjer večina zasluži pod minimalnim dohodkom in dela prek prekarnih zaposlitev. Predlog ob tem prinaša dodatno obremenitev državne blagajne. Že v času, ko je Janševa vlada razmetavala z denarjem, je v proračunu naraščal primanjkljaj, ki bo dodatno oklestil javne storitve, ki bi prav mladim sorazmerno najbolj koristile, saj so med ranljivejšimi socialnimi skupinami mnogi mladi. Davčna politika za mlade bi morala biti urejena sistematično in slediti solidarnostnim načelom socialne države. Olajšave ali oprostitve pri dohodnini namreč delujejo tako, da v največji meri povečujejo neto dohodke zaposlenih z najvišjimi plačami, v najmanjši meri pa dohodke tistih z najnižjimi plačami. To pomeni, da bi od tega ukrepa koristil le tistim z visokimi plačami, medtem ko bi mladi na podplačanih delovnih mestih in v prekarnih zaposlitvah na študentskih napotnicah v najboljšem primeru dobili drobiž, v najslabšem pa nič. Namesto da z javnim denarjem financiramo potratne davčne odpustke za peščico, bi morali z gradnjo neprofitnih stanovanj povečati dostopnost stanovanj in z ukrepi proti prekarnosti mladim zagotoviti kvalitetne službe in s tem socialno varnost. Predloga SDS ne bomo podprli, saj gre za populističen predlog, ki problemov ne naslavlja s pravimi rešitvami in ki poleg tega še dodatno reže v proračunska sredstva, ki bi jih morali nameniti reševanju problematike vseh mladih. Hvala. Gospa Monika Pekošak bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Hvala lepa, podpredsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani predstavniki Vlade! Glavni cilj predloga, torej spremembe veljavnega Zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev, starih do vključno 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. Predlagatelji trdijo, da naj bi z višjimi neto prihodki mladi lažje rešili svoje prvo stanovanjsko vprašanje, saj naj bi hitreje izpolnjevali pogoje za pridobitev posojila in poroštva na podlagi Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Glede Zakona o stanovanjski jamstveni shemi pa je ob tem treba spomniti na besede državne sekretarke na Ministrstvu za finance, ki ga je obvladovala SDS, ki je takrat na seji opozorila, citiram: »Obstaja vprašanje, ali bodo banke res odobrile kredit osebi, ki je po sklepu Banke Slovenije kreditno nesposobna, saj gre za pravila regulatorja bančnega trga, ki je po ustavi samostojen.« Naslednja nelogičnost se skriva v tem, da je SDS dohodninsko novelo vložila 1. 6., predlagane rešitve pa ni vključila v dohodninsko novelo, ki pa jo je prejšnja koalicija pod njenim vodstvom v Državnem zboru sprejela pred kratkim, torej marca 2022, torej tri pičle mesece nazaj. Zato se nam v Svobodi seveda zastavlja vprašanje, kaj se je v vmesnem obdobju od sprejetja prejšnje novele tako drastično spremenilo, da tega v SDS niso poskušali reševati že takrat, ko so imeli večino v Državnem zboru. Pri tem pa je pomembno tudi dejstvo, da ima predlog novele le dva člena in je na tak način praktično nemogoče urejati kakršnekoli druge rešitve v dohodninskem zakonu. Nadalje je treba omeniti finančne posledice, ki bi jih imel predlog zakona. Predlagatelj ocenjuje, da bi rešitev, s katero bi oprostili plačila dohodnine vse zavezance stare do 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka, pomenila znižanje prihodkov iz naslova dohodnine za nekaj manj kot 54 milijonov evrov na letnem nivoju. Teh 54 milijonov evrov izpada v proračunu lahko prištejemo izpadu v višini 726 milijonov evrov zgolj zaradi postopnega dviga splošne olajšave v letu 2025, kot je to ocenil Fiskalni svet v analizi javnofinančnih učinkov predlaganih sprememb davčne zakonodaje. Predlog je tudi presplošen, saj se predlaga oprostitev dohodnine za vse davčne zavezance določene starosti ob veh nivojih dohodkov, ne glede na vrsto dohodka, torej vsi dohodki iz kapitala, iz dela in vsi ostali dohodki, ne glede na višino dohodka ali premoženja, s katerim že razpolaga posameznik. Vsekakor pa bi bila potrebna tudi celovita analiza glede učinka na strani upravičenosti do socialnih transferjev, ki so vezani na materialni položaj posameznika oziroma družine, saj se z zmanjševanjem davčne obveznosti povečuje razpoložljivi dohodek, posledično pa zmanjšujejo pravice do socialnih transferjev. V Gibanju Svoboda na take rokohitrske in populistične rešitve, ki predstavljajo še dodatno breme za proračun, ne pristajamo in se bomo problematike davčne razbremenitve mladih lotili analitično, predvsem pa sistemsko.

»Mladi ste naša prihodnost. Pri oblikovanju politik bomo sledili načelu nič o mladih brez mladih.« Sam sem se dobil s predstavniki dijaške organizacije in študentske organizacije. Predstavnika sta mi sicer zagotovila, da žal kot organizaciji tega ne moreta podpreti zaradi politične situacije, da se ne bosta zamerila vladajoči koaliciji, ko se boste pogovarjali morda s kolegico Tacarjevo, kolegom Žavbijem in tako naprej, ampak sta mi pa dala zagotovilo, da osebno

Prehod na vključujoč trg dela − spoštovani, to je v vaši koalicijski pogodbi. Potem pa poslušam državnega sekretarja z Ministrstva za finance, kvota Gibanje Svoboda, kjer v mnenju Vlade Republike Slovenije zapiše, sedaj pa mladi dobro poslušajte, kakšno levo vlado ima Republika Slovenija: »Višina socialnih transferjev pa je ravno tisti odločilni dejavnik, ki pri osebah z nižjimi dohodki povzroči tehtanje med odločitvijo, ali se vključiti v trg dela ali ne.« Da pa preveden v en tak normalen, recimo mladostniški jezik: bolje biti doma in ne delati, saj ti bo država dala, da boš preživel. Poglejte, to je politika stranke Levica. Res sem razočaran, res razočaran in ne politiziram, ampak res sem razočaran nad predvsem mladimi predstavniki, imate jih kar tri, da je državni sekretar iz kvote Gibanja Svoboda napisal takšno mnenje. Če bi to prišlo z ministrstva za socialno in delo, bi še nekako razumel, okej, vodi to Levica. to je napisalo Ministrstvo za finance. Državni sekretar je tudi v svojem stališču to poudaril. Kje živimo, spoštovani? Kaj sporočamo mladim? Kaj jim sporočamo s tem? Ležite doma na kavču in vas bo že država financirala. Jaz sem v svojem predvolilnem soočanju dejal in takrat so me vsi pljuvali, predvsem mladi forum iz Socialnih demokratov, ko sem rekel, da ne bodite depresivni, bodite aktivni, se pridružite Slovenski demokratski mladini. In še enkrat ponavljam. Ker v Slovenski demokratski mladini spoštujemo delovno aktivne mlade, to so tudi delovni mladi kmetje in kmetice, ki bodo zelo pomembni v naslednjih letih in že v naslednjih mesecih, da bodo zagotovili hrano, oskrbo Slovencev in Slovenk. Ko bomo kmalu prišli v situacijo, ko ne bomo več dobili žita v Republiko Slovenijo, bomo najbrž morali jemati iz blagovnih rezerv. In vi In vi sporočate tem mladim kmetom, kmeticam: kar trudite se, mi bomo dali raje denar, socialne transferje tistim, ki ne delajo, ki uživajo doma, vi pa

Najprej morda Levica. Gospod Jakopovič je dejal, da še vedno ne rešujemo s tem prekarnega dela. Zakon o stanovanjski jamstveni shemi, zaradi katerega smo tudi to novelo vložili, prav tem ljudem, mladim do 38. leta, ki so prekarci, omogoča, da dobijo sploh možnost za kredit. Tukaj se lahko vsi strinjamo, da ima Banka Slovenije

bruto minimalne plače, toliko mu mora ostati v denarnici, potem pa lahko dobi kredit. Trenutno je kreditno nesposobna je kreditno nesposobna velika večina, to se strinjamo. Tukaj še enkrat apel Banki Slovenije, da res te cenzuse zniža, da bodo lahko mladi čim prej dobili kredit. S to novelo omogočamo mladim, da bodo dobili več prihodka, da bodo lažje prišli do tistih 20 %, ki jih mora po določbah Banke Slovenije vsak mlad prinesti, da lahko zaprosi za kredit. Vi jim to onemogočate z vašim stališčem in vašim mnenjem. Potem ste rekli, da država ne zagotavlja delovnih mest. Glejte, beremo članke, kako turizem išče 10 tisoč ljudi, mladih, da bi stregli v gostilnah, v letoviščih in tako naprej. Ampak vi jim s tem mnenjem glede socialnih transferjev dajete signal, ostanite doma, saj zdaj je naša vlada, boste dobili socialne transferje, boste dobili socialo. Spoštovani, no! Potem populistični predlog in da je le za peščico. Če je to populistični predlog, potem je bil velik populist vaš predsednik vlade Robert Rolob. Kot je kolega Vrtovec dejal, v predvolilnem soočenju na POP TV, če se ne motim, je rekel, da 10 let brez plačila dohodnine za mlade. Kakšnega populista ste imeli? In to se je videlo na volitvah. Ker so vas bile le besede. Tudi vaš predsednik vlade, takrat kandidat za poslanca, kandidat za poslanca, je bil potem velik velik populist. Ampak s tem populizmom se jaz strinjam, spoštovani. Mlade moramo navdušiti, da, prvič, ostanejo v Sloveniji, da tukaj ustvarjajo tako želeno dodano vrednost, ki jo je in jo še vaš predsednik vlade tako opeva. Ampak če nasprotujete, pazite!, prvemu branju predloga novele Zakona o dohodnini, ki bi vsem mladim do 26. leta – toliko o peščici, vsem mladim

mnenja vlade. Predstavnica Svobode je dejala, da se banke ne strinjajo z Zakonom o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Ni res. Gospa Zadravec iz Združenja bank Slovenije je komentirala, da je vlada, še naša vlada, torej vlada Janeza Janše, upoštevala predloge Združenja bank in uredbo, ki je bila sprejeta oziroma je začela veljati s 1. junijem. Že novembra bodo vsi mladi, torej čez nekaj mesecev, lahko prejeli kredit po tem zakonu, ki ga je vložila Slovenska s podporo Slovenske demokratske mladine, našega podmladka, ki se bori za to, da so mladi aktivni, da mladi prispevajo k državi in potem se jim država tudi zahvali za to. Ta predlog zakona o dohodnini je ta zahvala, ki je pa vi očitno ne želite dati mladim. Potem poslušamo predstavnika Vlade, ki v svojem mnenju pravi: »S tem se zasleduje cilj mladim omogočiti lažjo osamosvojitev od staršev in hitrejše ustvarjanje družine.« Točno tako. To je prebral, kar predlagatelj predlaga. Točno to. Mladi si želimo iti na svoje. Še v vaši koalicijski pogodbi ste zapisali, da ima mlad človek pravico, da dobi stanovanje. Vi sicer govorite samo o najemnih stanovanjih. V naši stranki smo mnenja, da moramo narediti eno matematično linearno kombinacijo. Da, najemna stanovanja naj se gradijo, vendar, spoštovani, v vaši koalicijski pogodbi je predvidenih 20 tisoč najemnih stanovanj do leta 2030. To, spoštovani državljani in državljanke, mladi, stane 300 milijonov evrov letno. 2 tisoč 500 stanovanj krat 120 tisoč evrov približno, pa po moje zdaj že okoli 140 tisoč zaradi draginje. 300 milijonov evrov boste zmetali, ko bo minister Luka Mesec vzpostavil svoje ministrstvo za solidarno prihodnost

Seveda vam bodo pa zagotovo pomagale nevladne organizacije, sploh okoljevarstvene, ko ne bodo želele presoje vpliva na okolje, ko se ne bodo pritoževale na upravna sodišča, ko se bo teh 20 tisoč stanovanj hotelo umestiti v prostor, kot so to delale do sedaj do sedaj za pomembne infrastrukturne projekte, kot je hidroelektrarna Mokrice, ki bi prispevali energijo, ki jo tako nujno potrebujemo. Če takrat nevladniki ne bi blokirali tistega začetka gradnje, potem bi tudi lažje preživeli zdaj, bi bili bolj na varni strani, ker bi imeli vodo kot hidropotencial, v naši državi bi bili mi lastniki in bi tako tudi znižali ceno električne energije. Potem še stališče Socialnih demokratov, ki ga je predstavil Piše: »Nimamo vira.« Res je. 54 milijonov evrov smo mi ocenili in tudi državni sekretar je pohvalil, da smo predvideli finančne posledice.

Ampak ne, Socialni demokrati pravijo, da nimamo vira. In to bodo hude finančne posledice za naš proračun. Toliko o tem, kako so mladi za vas vaša prihodnost. Potem pravite, socialna kapica. Da. Prej ali slej bomo v tej državi morali uvesti socialno kapico, ker drugače bodo mladi ajtijevci, inženirji odšli čez mejo, kar že delajo. Odšli bodo v Avstrijo, kje imajo trikrat do štirikrat višje neto plačo na tem področju. Ob tem naj omenim, kako zdaj predsednik vlade govori, da imamo podobne cene bencina. Kako lahko primerja predsednik vlade ceno bencina približno 1,85 evra za dizel z avstrijskimi cenami, kjer je tudi okoli 2 evra, ko pa imajo Avstrijci povprečno dvakrat višjo neto plačo. Hudo se smeši tukaj. Potem smo spet bili desnica, kot vse bi izvzeli, vse bi razbremenili. Ni res. Res je pa, da smo v prejšnji vladi, v 14. vladi Republike Slovenije sprejeli, sicer mukoma, novelo zakona o dohodnini, ki vsem državljanom in državljankam, prav vsem, omogoča višjo neto plačo. Ampak glede na to, da vi pišete v koalicijsko pogodbo mladi ste prihodnost, mladi ste super, hvala vam za glasove na volitvah 24. aprila, hkrati zapišete, da boste ukinili Zakon o dohodnini, torej novelo Zakona o dohodnini, ki vsem omogoča višje neto plače. Tukaj sem potem pomirjen. Izgleda, da ste dobro premislili, ker verjetno nekaj zapišete po diktatu stranke Levica, potem pa drugo delate. Tukaj sem pomirjen. To moram priznati, vam čestitam ob tem. Poglejte, 54 milijonov evrov letno bi potem proračun dobil manj sredstev ob draginji, ko je inflacija 10,4 %, ko imamo podražitve mleka za ne vem koliko odstotkov, meso se draži, storitve se dražijo, ko greste k frizerju, plačate že 20 % več za eno novo frizuro dame in tudi gospodje. 54 milijonov evrov za približno 200 tisoč mladih, kolikor jih naslavljamo, to je od 18. do 26. leta, vzamemo od 15. do 18. leta, ki tudi lahko prek študenta že delajo, je to 260 tisoč mladih, in to znese približno 270 evrov na leto za enega mladega, kar je 22 evrov na mesec, kar je 75 centov na dan. Ob draginji ne želite privoščiti mlademu aktivnemu državljanu, da bi prejel od države s to novelo 75 centov na dan. Zamislimo si. si. Zakon o dohodnini oziroma ZDoh-2AA, kakor je naslovljena ta novela o dopolnitvi Zakona o dohodnini, je zelo enostavna. Ima zelo malo členov, vsak si to lahko prebere, tudi tisti, ki ne spremlja politike, vsak mlad bo razumel, kaj hočemo s tem zakonom. Celo samo dva člena sta, 1. člen in 2. člen.

ki pravi, prvi odstavek: »Dohodnine se ne plača od dohodkov, prejetih do zavezančevega 26. leta starosti in v oprostitev iz prejšnjega odstavka se štejejo tudi vsi dohodki, prejeti v davčnemu letu, v katerem zavezanec dopolni 26 let starosti.« Ta zakon pa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za dohodke, prejete od vključno 1. januarja 2023, torej naslednje leto. Spoštovani! Če je 15. vlada Republike Slovenije tako, bom kar rekel direktno, nesposobna, da ko boste delali oktobra, novembra rebalans, ki se bo sprejemal v Državnem zboru, niste zmožni zagotoviti 54 milijonov evrov na leto, kar je malo več, kolikor zdaj terja Petrol, mislim da okoli 52 milijonov za polletno izgubo dobička, če niste sposobni tega urediti oziroma zagotoviti teh sredstev, kar jih je tudi že naša vlada predvsem z visoko gospodarsko rastjo, kot smo videli včeraj bizarne naslove, da bo Sloveniji da bo Sloveniji odvzetih malo manj kot 300 milijonov evrov iz Sklada za okrevanje in odpornost, ker, pazite!, je bila gospodarska rast v letu 2021 in letu 2022 višja, kot je bila napovedana leta 2020, ko se je ta načrt začel delati. In to je slaba novica. In pravi vaš predsednik vlade, da je Janša kriv. Tako je, Janša je kriv za višjo gospodarsko rast, ker smo sami ustvarili dodano vrednost, ker smo sami dobili sredstva, ki so jih zaslužili naši gospodarstveniki, naši delavci, naši mladi, vi pa temu rečete oziroma vaš predsednik vlade pa temu reče: »Janša je kriv.« Saj to je priročen izraz že več kot 30 let. Vsega je kriv Janez Janša. In jaz sem ponosen, da je kriv tega, da imamo tako visoko gospodarsko rast, ker če je ne bi imeli, bi bili zdaj vsi v zelo hudih težavah. In kmalu če se bodo upoštevali vaši predlogi v koalicijski pogodbi, ko boste obdavčevali in obdavčevali in obdavčevali. Predvsem tukaj apel vsem mladim poslancem iz Levice, Socialnih demokratov in Gibanja Svoboda, prosim, pred današnjim glasovanjem premislite, kaj delate in poglejte, to je prvo branje. Saj se lahko pogovarjamo. Bomo amandmirali, amandmirali, kot sem rekel, sta samo dva člena, bomo amandmirali ta 1. člen, pa boste vi povedali, bo Levica povedala, koga naj socialno opredelimo kot tistega, ki bo vreden te olajšave. Čeprav potem pa bo za peščico, ne za vse. Zdaj pa mi tukaj delamo to za vse mlade. Jaz sem osebno zelo razočaran nad stališčem, mnenjem vlade, vendar vladna koalicija ste vi, 53 poslancev in poslank, mi tukaj v Slovenski demokratski stranki, pridružujejo se nam tudi poslanci Nove Slovenije, bomo ta zakon podprli. Za vse mlade tukaj, ki nas spremljate in nas boste spremljali po Facebooku, Tik toku, Instagramu, Twitterju in drugih socialnih omrežij, še enkrat, v koalicijski pogodbi vladajoči pravijo, mladi ste prihodnost, nič o mladih brez mladih, hkrati pa vam ne privoščijo niti 75 centov na dan, da bi lažje preživeli skozi težke mesece, ki bodo kmalu prišli.

to je mnenje Vlade Republike Slovenije, kar pomeni, da mnenje Vlade ni mnenje Ministrstva za finance, ampak skupno mnenje vseh ministrstev, glede na to da gre to v medresorsko usklajevanje, preden se objavi. V tem duhu lahko pokomentiram tudi tisto, kar ste rekli glede socialnih transferjev. Tukaj moram vseeno povedati, rekli ste, da na nek način ostanejo doma ali kakorkoli že oziroma bolje je biti doma. Tu gre za tiste, ki delajo. Se pravi, da se pogovarjamo o nekom, ki trenutno dela, prejema dohodek iz dela in bodisi bo imel to vašo ugodnost ali pa je pač ne bo imel. O drugih se težko pogovarjamo, ker če nimaš obdavčljivih dohodkov, se te ta zadeva ne tiče. Druga zadeva, ki jo velja povedati. Kar veliko ukrepov, ki jih je sprejela prejšnja vlada, je imelo učinek na strukturni primanjkljaj in v tem duhu bi si potem prizadeval, če je res nujno popravljati stvari oziroma pomagati, če ste morda ugotovili, da ste kakšno stvar pozabili narediti, potem predlagate. Morda predlagate, kako sfinancirati dolgotrajno oskrbo in podobno, ker ste tudi napisali, da bo treba z novim davčnim virom to rešiti. rešiti. Morda je sicer nek namen dober, ampak zadaj v podtonu ves čas čutim eno stvar − in jaz konec koncev izhajam z nekega področja, ki se tiče davkov po neki afiniteti do agresivnega davčnega planiranja. To ves čas vidim. Po neregistriranih tokovih gotovine o teh zadevah. In to me izjemno moti. Pa bom tudi razložil, zakaj. Se pravi, ko ti nekomu rečeš, da bo 26. leta bo popolnoma oproščen dohodnine, ne glede na vir dohodka, ki ga bo imel. Se pravi, če imamo eno družino, pa recimo da je dobro stoječa, ima delež v kakšni od družb, recimo ena taka, ki mi pade zdaj na pamet, je Petrol, pa da je slučajno nekdo kupil deleže takrat pred deregulacijo, slučajno sem se tega spomnil, ne vem, zakaj, in recimo imaš otroke, ki so mlajši od 26. let. Zakaj pa Zakaj pa ne bi bil tako dobrohoten in svojem otroku ta delež prepišeš in predlagaš tudi odlog davčne obveznosti, ki velja po slovenski zakonodaji. Morda pa bi ta otrok raje prodal ta delež in bi namesto po 15 letih ničelne davčne stopnje to uresničil že kar zdaj. Če me morda razumete. Se pravi, ko vi definirate zadeve, je treba vnaprej razmišljati, kaj to za seboj potegne. Jaz takšne rešitve običajno gledam z drugačnimi očmi in jih gledam tudi z vidika učinka, ki jo bodo imele na dve zadevi. Prvič, na davčno kulturo, se pravi, ko daš zavezancem na voljo, da začnejo transakcije, ki bi običajno bile čisto poslovne, prilagajati izključno zaradi nekih rešitev v davčni zakonodaji,

starejšega prebivalstva, ki si je dejansko to premoženje ustvarilo, bi se naenkrat prekanaliziralo na mlajše prebivalstvo, kljub temu da zveze z njimi nima nikakršne,

Ampak težava je, kako se to potem v praksi uporabi, kakšen ima potem vpliv naprej, tudi na razbohotenje sive ekonomije in tako naprej. To so tiste stvari, ki jih je treba imeti vedno v obziru, kadar se dela davčna zakonodaja. Ker davčna zakonodaja mora biti del širših, drugih, če lahko tako rečem, horizontalnih politik. V tistem trenutku ko neka, lahko rečemo, češnjica na torti bodisi stimulira bodisi destimulira, zagotovo ne sme biti postavljena tako, da predstavlja pritisk predstavlja pritisk ali pa odločilni razlog, zakaj bi nekdo potem prikrojil morda celo svoje poslovne odločitve. Ker poslovna odločitev je vedno najbolj pametna. Če jo generirajo davčni razlogi, je ta že po definiciji suboptimalna in tak sistem, ki to omogoča, je zagotovo slab. To vidimo konec koncev pri

razmisliti in tudi na nek razumen način rešiti, ker ljudje morajo imeti ne samo občutek, da je sistem pošten, ampak mora sistem tako tudi delovati. Brez tega do cilja ne bomo prišli. Omenili ste spet Avstrijo. Jaz moram vseeno povedati, da bi Avstrija glede na delež dajatev v BDP najbrž morala svoje davke znižati za nekaj milijard na letni ravni, da pride nekako na raven Republike Slovenije. Je pa res, da je drugačna razporeditev, kaj se kako obdavčuje. To se pa zagotovo strinjam. Zagotovo tudi če gremo pogledat delo, imajo višjo splošno olajšavo in tako naprej. Je pa vidik Slovenije, ki je tudi v tem primeru nekoliko posebna, ko imamo na eni strani splošno davčno olajšavo, ki bi načeloma morala absorbirati stroške, ki jih ima posameznik s tem, da dela in tako naprej. Na drugi strani pa imamo še izven davčne osnove prevoz na delo, malico in tako naprej. Tu bo treba v eni točki priti do enih razumnih rešitev, da bo tudi sistem malo bolj prijazen, razumen, pregleden,

rast BDP zagotovo nekaj dobrega. Gre za močan odboj, ki se je zgodil. Je pa vseeno pri tem treba reči tudi bobu bob. Se pravi, če smo imeli samo državni proračun, bomo pogledali, 2019 je bil 9,9 milijarde, 2020 je bil 12,5 milijarde, se pravi 25 % zvišan, 2021 je bil 14,3 milijarde, se pravi malo več kot 43 % nad tistim, kar je bil leta 2019. Zagotovo je bilo treba ukrepe sprejemati. To so delali vsi. To je prav. Vprašanje pa je, če je bil multiplikator, ki se je uporabljal za izračun, kakšen bo učinek, dobro izračunan. Ker tukaj na nek način kaže, da je prišlo do določenega pregrevanja, do morda nekega trošenja, nekega trošenja, poleg tistih zadev, ki so vplivale na strukturni primanjkljaj, se pravi, ne gre za enkratne ukrepe, ampak bomo to še leta čutili in bo treba zagotoviti neke vire ali pa bo treba nekje začeti rezati. Zagotovo ne na tak način, kot se je morda primerilo v prejšnjem mandatu, da je sedaj 5 tisoč več zaposlenih in za te je bilo treba tudi zagotoviti plače in masa plač se je v dveh letih povečala za 500 milijonov. To je pač dejstvo, ki ga je treba imeti v obziru, tako kot velja tudi za pokojninsko blagajno, ki je tudi prek pol milijarde zrasla v tem času. Se pravi, tu gre za ene relativno velike pritiske. In ta potrošnja države, ta silovita potrošnja države se nekje mora poznati. Ta potrošnja se prek multiplikatorjev priliva v gospodarstvo v prebivalstvo, v njihove potrošnje in navade in tako naprej. Treba je povedati, da je nastala na račun izjemnega zadolževanja, in to zadolževanje bo treba plačati. Se pravi, ko vi rečete, bomo znižali davke, pa ne priskrbite na drugi strani, da se bodo znižali tudi odhodki, dejansko vi davkov de facto ne znižate, ker zadolževanje so davki odloženi v prihodnost.

ampak v neki točki pa se začnejo pojavljati dodatni pribitki, začne se to poznati na bonitetnih ocenah in tako naprej. Iz tega razloga je tu izjemnega pomena previdnost. Kot sem rekel, ni težava v tem, da se prinese na mizo nek predlog, ki je namenjen tudi mladim, ga je treba predebatirati, izmenjamo stališča, vidimo, kje se da kaj narediti, ali na področju politik, se pravi stanovanjske politike, lahko je to na področju družinske politike in tako naprej. Ampak je pa težava, če se označi recimo nek tak instrument, ki pa že z davčnega vidika, s strokovnega vidika lahko pripelje do lomljenja predvsem na področju davčne kulture, tudi na področju sive ekonomije in tako naprej, da se ta instrument označi kot nekaj neverjetno dobrega in obenem se reče, da to stane samo 50 milijonov evrov, je to morda malo nerodno, da se to tako podčrta, ker preprosto ni res. Kar se tiče bega možganov, bi vseeno morda povedal, če bi nekako populistično izrazil, bi rekel, da mladi oziroma možgani nam ves čas bežijo v območja z višjimi davki.

In to seveda ni res. Zakaj to ni res? Se pravi, dejstvo je, da so tam davki višji, tudi na delo marsikje, ampak ni to razlog, da bežijo gor, ker bi bil to paradoks. je predvsem v tem, da je treba gledati tudi ostale politike, od tega, kakšna je kakovost bivanja, kakšno je delo, kakšna je dodana vrednost v podjetjih in kakšne so priložnosti za delo v podjetjih. Se pravi, če nekdo naredi strojno fakulteto tukaj − kam ga bodo dali delati? Mu bodo dali prvi tri mesece kuhati kavo ali ga bodo dali v razvojni inštitut, da se sam izživi in nekaj iz sebe naredi? To so tiste stvari, o katerih bo treba razmisliti. Treba jih bo delati tudi z roko v roki z gospodarstvom, da sami najdejo nove projekte, projekte z višjim razvojnim potencialom, z višjo dodano vrednostjo in tako naprej, da bo to delo zanimivo za mlade generacije. Po drugi strani pa morajo biti tudi primerno plačani. Po tretji strani da bodo imeli neke javne storitve, ki so nujne, da je na razpolago nek normalen vrtec, da je na razpolago šola za njihove otroke, da imajo tudi dostop do stanovanj in vse te zadeve, ki seveda spadajo zraven. In tisto, kar je bilo prej morda tudi,

neko olajševalno okoliščino, ki bi ti morda pri plači pomenila nekaj evrov, lahko izgubiš pravico do nekega ugodnega stanovanja, izgubiš pravico morda do tega, da imaš neke otroške dodatke, ko imaš majhne otroke, morda izgubiš pravico tudi do nekaterih drugih javnih storitev po ugodnih cenah, kot je recimo vrtec in tako naprej, in to zgolj zaradi neke takšne majhne spremembe. Jaz mislim, da je treba sočasno, in to bo verjetno treba izpeljati, povezati tako davčno kot socialno politiko, ki sta se vmes izgubili. Ena je šla v eno smer, druga v drugo smer. Se pravi, imamo neko dohodninsko lestvico, imamo neke prispevke, na drugi strani imamo pa en kup lestvic oziroma lestvice, vezane na na socialne transferje, ki so stopničasti, kar pomeni, da za 1 evro lahko izgubiš tudi tisoč evrov transferjev, kar je spet nerodno. Do zdaj, odkar se je to naslovilo, nobeni vladi tega ni uspelo rešiti. Jaz imam neke smele upe, tudi tako kaže po tem, kar pravi nenazadnje predsednik vlade, da smo se tega že lotili in tudi neko voljo in naboj, da se to tudi razreši. Jaz verjamem, da boste tudi takrat, ko se bomo o tem pogovarjali, konstruktivno sodelovali zraven. Jaz tudi vedno pridem, če je le možno, predstavit, kaj mislimo mi, kaj bi bilo pametno in zakaj tako mislimo, ravno zaradi tega da dobimo neko drugo mnenje. Ker dejstvo je, da vsak vsega ne ve in z več mnenji se da tudi potem lažje priti do boljših rešitev. Hvala za enkrat.

Moj oče je Norvežan in ko govorite o skandinavskih državah, naj vam povem dva podatka. V letu 2020 je BDP Norveške znašal 360 milijard dolarjev. 360 milijard dolarjev. Slovenski BDP je lansko leto znašal 52 milijard evrov, torej cca 55 milijard dolarjev. Norveška ima 5,4 milijona prebivalcev, Slovenija 2 milijona. Norveška se je osamosvojila, prej sta bili ena država s Švedsko, leta 1814. Je moderna, v prihodnost usmerjena država, ki si lahko privošči tudi višje davke. Drži. Ampak mladi ne potujejo v Skandinavijo zaradi višjih davkov, potujejo zaradi boljšega standarda, socialne varnosti, ki pa je omogočena prav zaradi teh naštetih dejavnikov, ki sem jih naštel. 200 let stara država, razvita demokracija. Republika Slovenija je 25. junija 1991 postala neodvisna Republika Slovenija, ki ima 2 milijona prebivalcev, 52 milijard BDP, in še to po zaslugi prejšnje vlade, ko je BDP zrasel rekordno v zadnjem letu, rekordno v zadnjem četrtletju, v zgodovini Republike Slovenije poglejte to, državni sekretar, prehiteli smo Norveško po merjenju OECD v letu 2021. Samo Danska nas je prehitela. Bili smo drugi.

levosredinske vlade v obdobju 2008-2011, ko je sprejela tisti zloglasni Zujf, potem pa je takratna predsednica vlade gospa Bratušek trdila, kako je ona rešila Slovenijo pred trojko. Scenarij je identičen. volivci in volivke, državljani, državljanke, mladi temu več ne nasedajo. Ker imamo socialna omrežja, imamo kvantitativne podatke, podatke, ko bivši predsednik vlade, zdaj poslanec, ki je danes na zasluženem, upam, dopustu, nekaj tvitne, to vidi 2 milijona ljudi. In tega enoumja, ki ga zdaj ponovno vzpostavljate v tej levosredinski vladi, je konec, spoštovani. Konec. Tako da lepo prosim, da tukaj več ne zavajate s temi svojimi izjavami, kako mladi bežijo v severne države ali pa kam drugam zaradi, ne vem, višjih davkov ali ne vem, kaj ste hotel s tem povedati. Da, tam si lahko privoščijo višje davke, lahko imajo tudi nafto. Veliko nafte. Mi je nimamo. Drži. Ampak zakaj moramo potem mi višati davke? Zakaj moramo mi ukinjati Zakon o dohodnini? Zakaj? Povejte mi. Ja, zaradi tega da bomo lahko polnili socialne transferje, da se bomo lahko srečevali z nevladnimi organizacijami in jim poplačali zastonjsko delo v volilni kampanji. Ko je na primer Inštitut 8. marec ponosno rekel, da gredo zdaj na dopust po volitvah, 4 tisoč prostovoljcev, kvazi prostovoljcev, ki so bili financirani. Bomo tudi mi kakšno preiskovalko ustanovili pa bomo videli, od kod so bili financirani in tako kršili zakon o kampanji oziroma zakon o volitvah. Računsko sodišče pod vodstvom bivšega predsednika Tomaža Vesela tega ne bo preiskovalo. Danes imamo na mizi glasovanje o novi predsednici oziroma kandidatki, vaši kandidatki. In poglejte, res, še enkrat: mladi sledite tistemu mojemu izpred volitev, ne bodite depresivni, aktivirajte se, spremljajte razprave v Državnem zboru, kjer mi kot konstruktivna opozicija pomagamo vladi, da ne zaide nazaj v leto 1985 ali še nazaj, ko je vladalo enoumje, ko je vladal drug sistem, totalitaren sistem, kjer se je govorilo, da je to ljudska republika, kjer smo vsi enaki, vemo pa, da temu ni bilo tako. Takratni voditelj je hodil na Brdo, bil je tam pod Rožnikom in se imel fino, ljudje pa so stali v vrstah za bencin. Par, ne par in tako naprej. naprej. Jaz sam si želim napredne Slovenije, Slovenije, ki bo spoštovala in nagrajevala mlade, aktivne mlade. Lepo prosim in upam, da to, kar je bilo izrečeno v intervjuju v Financah s predsednikom vlade, ko je dejal 24. 24. aprila, citiram: »Jaz ne potrebujem dodatnih tisoč evrov, zato je dohodninska reforma napačna, obrniti jo moramo na glavo«, se ne zgodi. Mladi pa potrebujejo tistih 75 centov na dan, kolikor sem prej po moje konkretno izračunal. Hvala lepa.

povedali ene stvari, pa ne bi ponavljal, ker ni bil verjetno vaš namen tega izvajanja, da boste ponovili tisto, kar sem rekel. Čeprav veste dobro, kaj sem s tistim mislil. Tudi nisem dal primera Norveške. Na Norveškem več kot tretjina BDP izhaja iz fosilnih goriv, izhaja tudi iz kovin, izhaja iz različnih rudnin, izhaja iz drugih naravnih bogastev. Mi imamo z njimi morda neko podobnost v lesu, kjer imamo neke priložnosti, ampak mislim, da je tisto, tisto, lahko rečemo, neprimeren koncept, ki si ga mi ne moremo privoščiti ravno iz razloga naravnih virov, ki jih sami koristijo, nalagajo v sklade in preko tega tudi obvladujejo dober del svetovnega gospodarstva. Zaradi tega moramo biti mi bolj inovativni. Zato mislim, da ni nič nenavadnega, da nekatere stvari počnemo oziroma bi morali početi drugače, kot jih počnejo oni. Preprosto, ker si tega ne moremo privoščiti in ker moramo biti pri tem morda celo bolj inovativni. Hvala. Hvala. Prehajamo na seznam razpravljavcev. Najprej dobi besedo gospod Aleksander Reberšek, pripravi pa naj se Janez Magyar. Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovana koalicija, kako predvidljivo postaja vse skupaj. Kot smo že navajeni, govorite eno, v koalicijsko pogodbo ste zapisali nekaj drugega, delate pa povsem nekaj tretjega.

Prvih deset let zaposlitve morajo biti davki, dohodnina, za mlade nič.« In vi, spoštovana koalicija, boste danes glasovali proti. Potem pa samo

Samo eno stvar bi poudaril. Vlada je oblikovana na podlagi koalicije, koalicija ima koalicijsko pogodbo. To je dokument, ki ga tudi na ministrstvih pozorno spremljamo in iz tega naredimo tudi plane in cilje, ki jih bomo dosegli. Tega podatka, ki ste ga povedali, jaz v koalicijski pogodbi nisem zasledil. Kot veste, je tudi koalicijska pogodba stvar po eni strani kompromisov, po drugi strani pa tudi sčasoma, ko se pridobijo novi podatki, ko se tudi seznaniš s stanjem po ministrstvih, predvsem na Ministrstvu za finance, vidiš, kaj sploh lahko narediš. Hvala. Hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Janez Magyar. Izvolite. JANEZ MAGYAR (PS SDS): Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani državni sekretar, lepo pozdravljeni! Da ponovim, sicer ne bom diskutiral o stališčih poslanskih skupin, ker sem sedaj veliko novih stvari slišal od državnega sekretarja in se bom osredotočil na razpravo in tudi na izrečene besede. Bom pa ponovil, glavni cilj spremembe veljavnega zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vsem, ne peščici, ampak vsem davčnim zavezancem, starih do 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. Veste, izzivi, v katerih smo pristali, izzivi, ki so pred nami, so prizadeli različne ranljive skupine v državi različno, pa ne glede na premoženjsko stanje. Mladi, ki so na pragu življenjske poti, kot smo tudi zapisali in tudi povedali, se želijo osamosvojiti. Škoda da moram jaz tu govoriti kot skoraj 54 let star človek. Mladi ste tukaj in bi lahko razumeli naš namen.

Banka Slovenije je danes dala komercialnim bankam možnost, da odločajo o kreditih samostojno, brez da bodo kredite preverjali pri Banki Slovenije.

in tudi na davčne prilive v proračun Republike Slovenije, je to še kako razvidno. Vas, državni sekretar, sprašujem, ali veste, kdo v tej draginji oziroma zvišanju cen profitira. Jaz vam bom povedal. Državni proračun. Na višje cene so procentualno višji davki. In to je priliv v proračun. Posledično imajo mladi in državljani Republike Slovenije manj v denarnici. Če imajo manj v denarnici, bi želeli s tem zakonom vsaj za mlade omogočiti, da se dohodnina se dohodnina izvzame. Ker ste iskali vir, od kod vzeti, sem sedaj povedal, da imate tudi vir, ker so večji prihodki tudi zaradi povišanja cen derivatov, od trošarin pa tudi DDV. Čim višje so cene, procentualno več nanese tudi znesek priliva v proračun. To je jasno, v osnovnem šolskem učbeniku je to napisano. Govoriti, da se mladi ne bi želeli vključiti v trg dela. To je pa zares izjava za anale.

Poglejte, če je to proračun, na eni strani so tisti, ki so potrebni socialnih transferjev in gredo iz proračuna socialni transferji. S tem zakonom, za katerega se boste danes odločali, ali ga boste sprejeli ali bi lahko te nezaposlene – normalno, niso vsi zmožni za delo, in tisti potrebujejo socialne transferje, še enkrat, potrebujejo socialne transferje − preusmerili na drugo stran, ko bodo zaposleni in bodo plačevali v proračun, v naš proračun. Spoštovani državni sekretar, to je proračun Svobode.

za politikantstvo ali pa za peščico, ampak za vse do vključno 26. leta starosti.

Govorili ste o sivi ekonomiji. Tega pa od Ministrstva za finance ne bi pričakoval, ampak zaradi takih izjav in take politike se bodo še bolj posluževali sive ekonomije.

Zato jih s tem zakonom na nek način motiviramo, da ostanejo doma in polnijo ta državni proračun, ko se zaposlijo. Še enkrat, zaposlijo se. Do 26. leta bodo polnili proračun, vendar ne bodo plačali dohodnine.

spoštovanega predsednika vlade sem takrat omenil, da nekatere zadeve, tudi ustanovitev ministrstva, vodijo v tiste čase, ki ga je tudi moj spoštovani kolega tu omenil, ko smo na žalost zaradi pomanjkanja osnovnih življenjskih in tudi galanterijskih artiklov čakali na vrsto pa ob določenih urah šli v trgovine in dobivali na grame, na kilograme, ne pa na celotne enote. Tega si jaz ne želim. Tega se ne želijo tudi mladi. Lepo je leporečiti, ampak tu so konkretni, stvarni predlogi, da mladim pristopite naproti.

zgolj zaradi tistega multiplikatorja, ki včasih malo pogreje, ker se spomnim na dinamični model, o katerem je govoril minister za finance, za katerega smo ugotovili, da ne obstaja. Če bi ga imel, bi takrat tudi ugotovil, da ima usmerjena državna potrošnja višji multiplikator kot zasebna potrošnja, in bi takrat tudi ugotovil dejanski izpad, ki se bo v dinamičnem modelu zgodil.

Vsi v tej dvorani se prav gotovo strinjamo, da želimo mladim pomagati pri njihovi osamosvojitvi. So pa pogledi na to, kako jim pomagati, očitno zelo različni. Mene je že včeraj zelo presenetila razprava oziroma kakšna vrednostna stališča so se kazala, ko smo se kolegi iz Nove Slovenije pa tudi mi borili oziroma vas želeli prepričati, da določeni zakoni, kar se tiče dela, so namenjeni izključno temu, da je delo vrednota. Tudi ta zakon, za katerega vas skušamo prepričati, da ga podprete, je eden od načinov, kako mlade prepričati, da je delo vrednota. Ko vas tako pogledam po dvorani, nočem nobenega užaliti, mlade, stare, ampak večina nas ima otroke. Šli smo čez neka obdobja, skušali smo jih vzgojiti v neke racionalne osebe, ki bodo predvsem znale ceniti materialne dobrine in tudi tudi znati spoštovati, kako se do njih pride. Če se to začne že v otroštvu, ko otroku, bom rekel, nastavimo prvi šparovček oziroma odpremo prvo knjižico in gor dežujejo evrčki babic, stricev, tet za birmo, za krst in si potem otrok za to nekaj kupi. Marsikdaj si kupi nekaj, kar nam ni všeč, ampak mu damo vedeti, to je tvoj denar, kupi si, kar si hočeš. Seveda ga pa pri tem malo usmerjamo. Ampak prvi korak do samostojnosti je po mojem mnenju srednja šola. Veliko mladih začne delati, pa ne samo zaradi socialne stiske ali zaradi potrebe po preživetju. Veliko mladih začne delati med počitnicami in tudi med šolskim letom si najde neke priložnostne zaposlitve, da pride do svojega denarja,

on začne spoznavati, kaj pomeni služiti denar. Včeraj je kolega Cigler Kralj omenjal, da je med počitniškim delom delal v betonarni. Poglejte, to je eden od načinov, da mogoče tudi najdeš svoje cilje v življenju. Tudi jaz sem delal v 8. razredu v tovarni na tekočem traku pa se mi je zdelo, da to ni moj življenjski cilj. Nekaj sem se naučil. Tudi vsa kasnejša leta srednje šole sem delal med počitnicami in se potem tudi relativno zgodaj zaposlil. Ampak kaj hočem reči? To delo, s katerim mladi začnejo v srednji šoli, s tem ni nič narobe. Jaz mislim, da je od nekdaj človeštvo prosperiralo na delu. Nekdo, ki je znal nekaj narediti, nekdo, ki je bil inovativen, to so bili koraki za napredek človeštva. Delo bi moralo biti po mojem mnenju vrednota. Zato je mene zelo presenetilo to stališče ministrstva, vlade, kogarkoli že, te papirje imamo tukaj na mizi, da mlade silimo na trg dela. Pa to je naš cilj. Mi jih moramo prepričati, da čim prej najdejo svoje cilje v življenju, da čim prej probajo, kaj je življenje in se z njim spoprimejo.

rekla, da stremijo predvsem starši k čim boljšim ocenam oziroma kako bo otrok čim bolj uspešen v šoli in tako naprej. Ne samo starši, mislim, ima cela družba eno težavo v tem trenutku, ko je dejansko izobrazba, tudi sekretar je nekajkrat omenil, izobrazba je zelo pomembna, treba se je šolati do 26. leta in tako naprej. Ni res. Nekateri so za šolo, nekateri niso. Nekdo se zaposli pri 18 letih, ne vem, elektroinštalater, mizar, gradbenik, in je v svojem delu uspešen ter bo, jaz sem prepričan, mogoče bolj zadovoljen kot vsi, ki bodo končali FDV in so potem na

In to je odgovornost nas staršev, se pravi ljudi, ki te mlade usmerjamo. Mi moramo dati sporočilo, da je delo vrednota. Ta zakon je eden od teh načinov. Se pravi, da otrok svojim denarjem lahko razpolaga. Jaz se strinjam s sekretarjem, to je prvo branje in lahko vstavimo varovalke, ko ste prej omenili neke finančne malverzacije. Slovenci smo na žalost toliko časa živeli v drugem sistemu, ki nas je učil, da če hočemo preživeti, moramo biti iznajdljivi. In to nam je pač ostalo. Kri ni voda. Žal. Zato moramo za te stvari poskrbeti. Ampak osnovni namen, da otrokom omogočimo, da se čimprej osamosvojijo, da se postavijo na svoje noge,

vsi se želijo postaviti na svoje noge, različno. Nekdo je v eni razpravi omenil prizidek. Ja, eden si bo naredil prizidek, eden bo iskal svoje stanovanje, eden bo iskal poslovno priložnost, nekdo je podjeten in se bo spustil v nek biznis, ki mu bo omogočal osamosvojitev in kasnejše življenje. In zakaj mu ne bi na začetku tudi s tem, s tem zakonom pomagali? Za konec pa samo še dve stvari. Ta vrednostni koncept oziroma kakšen imaš odnos do denarja oziroma do teh dobrin. Vsi vemo, da smo ljudje različni. Nekateri komaj shajajo čez mesec, pa tudi tisti denar, ki ga dobijo, ne znajo pametno razporediti. Imajo zato celo življenje težave, so v limitih in tako naprej. Nekateri so pa bogati pa pametno ravnajo s svojim denarjem. Mene, moram reči, skrbi mnenje oziroma stališče predsednika vlade. Pustimo koalicijsko pogodbo, pustimo zaveze, zame je predsednik vlade tisti, ki je lider te barke oziroma kapetan te barke, on usmerja zadeve. In on je enkrat izjavil, ne vem, če je bilo soočenje, nek intervju, da več kot toliko denarja itak ne rabiš, ker potem zapravljaš za neumnosti. Zapravljaš za neumnosti, če nimaš odnosa do denarja. Jaz bi tukaj samo en primer dal, to je podjetnik Boscarol, ki je svoje trdo življenjsko delo prodal in on ne razmišlja o neumnostih s kupnino, ki jo je dobil. Lep, velik delež je dal občini, v kateri živi, naprej pa razmišlja, kako bi preostanek denarja vložil v podjetja, ki so bila nekoč v slovenski lasti. To bi moral biti zgled vsem nam, ne pa, če je nekdo bogat,

Predsednik vlade dr. Golob je izjavil, da je vlada Janeza Janše kriva, da bomo dobili malo manj kot 300 milijonov manj iz tega sklada za okrevanje. Ja, kriva je in je ponosna na to, pa smo spet pri delu, ker smo dve leti trdo delali, da je država prosperirala, ne nazadovala, da je bilo podjetniško okolje ugodno za podjetja. In žal, ko pogledamo na koncu gospodarsko rast, smo po teh merilih, ki so pač namenjena, določena, koliko bo kdo dobil, dobili 300 milijonov manj. Ampak kaj je naš interes? Da bi v času epidemije vse skupaj zaprli, da bi gospodarstva skrahiralo, potem bi pa hodili v Bruselj prosit vbogajme oziroma za pomoč. takšne izjave, oprostite, meni, kaj bom rekel, padejo celotni vrednostni koncepti, kar se tiče dela. Jaz bom z veseljem ta predlog zakona podprl, pa tudi kolege iz koalicije, sploh starše, bi pa resnično prosil, razmislite, a je prav, da svojim otrokom omogočimo, da se v doglednem času postavijo na svoje noge, ali bodo tako, kot je papež rekel pred kratkim: »Mame, nehajte likati srajce svojim sinovom, naj se osamosvojijo.« Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Jožef Lenart, pripravi se Jožef Horvat. Izvolite! JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi državnemu sekretarju z Ministrstva za finance. Če kdo reče, da v Slovenski demokratski stranki ne delamo ugodnih pogojev za mlade, potem je verjetno že prestar, da bi razumel, kaj mladi sploh potrebujejo.

in tudi nekako ko se začenja neko novo obdobje, je vedno vsak začetek je težak. Prejšnja vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke je uvedla stanovanjsko jamstveno shemo za mlade, dvignila višino davčne olajšave za dohodnino, danes pa imamo v proceduri še nov predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini, ki pa se dotika ravno teh mladih do 26. leta starosti.

v večini prikazati kot slabe ali pa je morda resnično zavel tak levi veter, da bo tudi v davčni politiki močna sprememba po nekih, kako naj rečem, precedensih ali pa tudi levih nazorih. Zakaj? Ker mi poskušamo davke malo zmanjšati, tukaj pa imam eno fotografijo s

dediščine in darila, davek na motorna vozila, električna vozila, kriptovalute pa še kakšni izredni in drugi davki. Kaj sem zdaj hotel povedati? To, da jaz razumem, da bo gospod Božič, ki je kar podkovan pa dobro zagovarja celotno ministrstvo in bo imel še dosti tega zagovarjanja v prihodnje, ko se bodo davki tako višali, kot je napovedano. Zakaj smo dejansko želeli v Slovenski demokratski stranki spodbuditi mlade k hitrejšemu vstopu na trg dela in k hitrejšemu dostopu do finančne samostojnosti? Zato ker so mladi, ko so v največji fizični kondiciji in tudi v največji, kako naj rečem, umski razpoloženosti, so kupna moč in tudi pogon gospodarstva, kar pomeni, da tisti, ki bodo morda začeli kaj graditi, bodo spet pogon gospodarstva, ker so nepremičnine in gradnja pogon gospodarstva in tako naprej. Kot sem že rekel, vsak začetek je težak, tako je začetek študija težak, tako je težak tudi vstop na trg delovne sile, tako tudi osamosvojitev in da se končno zaživi na svojem. Iz tega naslova je potem prišel ta predlog zakona s strani skupine poslancev ter Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke.

starosti jih mogoče 80 tisoč že dela, ampak vsi ne študirajo. Veliko, ki jih študira, pa tudi zraven še kaj dela, mogoče tri četrtine študentov nekaj še zraven počnejo in nekaj zaslužijo. Sedaj jim s tem želimo omogočiti, da bi jim v žepu ostalo več. Učinki tega zakona so, da bi mladim ostalo na računu več sredstev. Ker bo na računu več sredstev, bo mogoče kaj privarčevati. Če bo več denarja na računu, bo mogoče lažje tudi najeti stanovanje,

za mlade so naša zaveza v poslanski skupini. Zadevo je primerna za podporo. Apeliram na kolege in kolegice, da tudi oni podprejo. Moram še samo reči, da ne bi bil rad žaljiv, ampak ne da smo se karkoli s kolegi posvetovali, smo to mnenje vlade pripisali čisto nekomu drugemu, ki je ves čas govoril o socialističnem sistemu. Žal.

Če se spomnite, pred časom sva debatirala o tem in danes lahko na spletu lepo opazujemo realizacijo proračuna Republike Slovenije, konkretno na včerajšnji dan, ki je zelo pomemben, ker se je včerajšnji dan zaključil prvi polčas letošnjega koledarskega in tudi fiskalnega leta. Kar je zanimivo, če pogledamo prihodke, realizacija prihodkov je točno na 50 %, realizacija odhodkov pa je na 46 %, glede na je dobro. To je dobro. Danes govorimo o zelo pomembnem davku, o noveli zelo pomembnega davka, torej dohodnina. Če pogledamo, kako je kaj z realizacijo dohodnine, smo na 60 %. Gospod državni sekretar lahko to samo potrdi. Načrtovali smo milijardo 507 milijonov, do včeraj smo realizirali 900 milijonov, to je 60 %. Davek od dohodkov pravnih oseb, podjetja, podjetja, ne boste verjeli, smo skoraj na 90 % na včerajšnji dan. Dobro nam gre. Hvala bogu, naj gre tako naprej. Gospodarstvu gre dobro. Ja, normalno, zato je več kot 10-odstotna gospodarska rast. Davek od dohodkov pravnih oseb smo načrtovali, 54 milijonov, to se pravi milijardo 54, realizirali smo do včeraj 937 milijonov. Se pravi 90

zdaj smo na 45 % realizacije, se pravi, milijarda 904 milijone evrov. Potrošnja je skozi leto neenakomerna porazdeljena. Bomo videli in upamo, da bo prišlo tudi do realizacije. Ne bom zdaj na dolgo razlagal, da ne bi kratil vašega dragocenega časa, kakšni so uradni podatki za prvih pet mesecev. O tem sem že govoril pred časom. Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih petih mesecih letos dosegli nekaj manj kot 4,4 milijarde evrov in so za več kot 19 % ali 705 milijonov evrov višji kot v enakem petmesečnem obdobju lani. Dobro nam gre. Dobro nam gre. Naj tako ostane. Kar se tiče dolga sektorja država. Konec leta 2021 smo mi bili na 74,7 % BDP. Nekoč vlada Alenka Bratušek 80 pa nekaj. 80 pa nekaj. Ta nominalni znesek dolga države, ki je bil 31. 12. 2021 38,8 milijard, smo znižali do konca maja na 37,7 milijarde evrov. Izdatki za obresti so v obravnavanem obdobju, pet mesecev letos, pet mesecev lani, za 80 milijonov evrov nižji. Nižji so tudi socialni transferji. Zakaj? Zato ker imamo rekordno zaposlenost. Tako pač te številke delujejo. Mi moramo vse narediti, to bom še stokrat ponovil, če bom živ, da ohranimo, da še pospešimo gospodarsko aktivnost. Če tega ne bo, se nam bo slabo pisalo. Za gospodarsko aktivnost je pa zelo pomembno poslovno okolje, beri: tudi davki. Več jih je, ki na to vplivajo. Danes imamo eno posebno rešitev posebej za mlade do 26. leta. Razumem kaj mladi potrebujejo, kljub temu da imam otroke, ki so vsi že krepko čez 26, so pa izjemno podjetni. Sem zelo ponosen nanje in se veliko pogovarjamo doma o atraktivnem poslovnem okolju. O tem bi morala teči debata. Jaz bi si tukaj srčno želel imeti v tej debati tudi gospoda predsednika vlade. Jaz ga izjemno cenim. Morda bo komu zdaj moja izjava šla težko v uho, je zelo pameten gospod, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, nenazadnje je bil tudi Fulbrightov štipendist, gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti in tako naprej. Iz tega jaz osebno logično sklepam, da je pro-zahodno usmerjen. To je moja ocena. Lahko me zdaj zabijete v replikah, ampak to zdaj niti ni toliko pomembno. On že ve, kaj je govoril na tistem posnetku, ki ga je kolega Reberšek ponovno zavrtel, in upam, da ga bomo še večkrat slišali v tej dvorani. On je šel celo v starostnem intervalu širše, kot gre ta zakon. Povedal je, da prvih 10 let zaposlitve morajo biti davki, dohodnina, za mlade enaki nič. Če gremo računat, kdaj diplomirate na univerzi, druga stopnja, in potem 10 let, ste krepko čez 30. Ta zakon gre samo do 26. do 26. Gospod Golob ima zato boljšo rešitev, kot je ta zakon, kljub temu bom pa jaz ta zakon podprl. Tukaj bi se mi morali več pogovarjati, kako se pripraviti na nek novi čas, ki bo drugačen. drugačen. Že danes se soočamo z draginjo glede energentov, elektrike, hrane in tako naprej. Zaenkrat ukrepov ne vidimo. Okej, se napovedujejo, se analizira, upam, da ne predolgo, da ne bo potem prepozno. Mislim, da bi se res morali majčkeno zgledovati po drugih državah. Če že obravnavamo davčni zakon, pogledal sem severne sosede Avstrijce. Sprejemajo zakonodajo, ki bo državljane in podjetja razbremenila do leta 2026 za 22 milijard. Okej, njih je skoraj 9 milijonov, nas je samo 2 milijona. Ampak naredimo sklepni račun. Na drugi strani pravi gospod kancler Nehammer, da je treba ljudem vrniti denar, ki jim ga je vzela inflacija. 6 milijard bodo dali za to vračilo denarja ljudem, fizičnim osebam, državljanom. Če naredim sklepni račun in to projiciram na 2 milijona Slovenk in Slovencev, mi najbrž res nebi zmogli 1,3 milijarde skupaj spraviti. Zaključujem še s tem, kar se danes pojavlja in tudi že včeraj, češ, da je naša vlada kriva, da bomo zdaj baje iz sklada za okrevanje in odpornost dobili nekih 300 milijonov manj. To je ta paradoks, nad katerim pa moramo biti zadovoljni. Paradoksalno je, da moramo biti zadovoljni, da dobimo 300 milijonov manj. To je začudenje za nepoznavalce nepoznavalce uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, 12. februar 2021. To je uredba, ki je vzpostavila mehanizem za okrevanje in odpornost. Če bi jo šli brat, bi tam natančno videli, da gre za eno precej komplicirano formulo, ki govori o inverzni vrednosti BDP prav na datum 30. 6. 2022, to je na včerajšnji datum. Ko je Evropski Ko je Evropski parlament to sprejel, ko je to Svet sprejel, smo vedeli, da tisti, ki bo imel boljši BDP, bo dobil manj. To smo mi vedeli že februarja 2021. Tako ne vem, zakaj

V 26 mesecih najboljši kazalci, ki jih dokazujeta in opisujeta OECD, Evropska unija. Kot smo slišali pravkar kolega iz Nove Slovenije, gospodarska rast absolutno boljša in 300 milijonov evrov manj bomo dobili zaradi tega, ker smo bili tako uspešni. Med današnjo razpravo sem šel pogledat, morda pa ima vlada Republike Slovenije, kot ste rekli, je koalicijska, zdaj sicer ne razumem, kako lahko od 17 ministrstev, vključno s tremi vladnimi službami oziroma dvema plus urad za zamejce, kako lahko Levica z dvema ministroma

To mi je res zanimivo. Ker to je točno to, kar Levica v svojem programu zagovarja: socialne transferje. Več kot bo socialnih transferjev, več kot bo revežev, bolje za nas, ker je to naša volilna baza, čeprav se ta niža iz leta v leto. Morda pa nekaj drugega za zaključek. Ko sem rekel, gospod Golob je najbrž že pripravil en nov zakon, odprem, 1. julij, redna seja vlade, nujni postopek o zakonu o RTV. Nujni postopek, ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. A veste, zakaj? Zaradi tega da se ta glas vpijočega v puščavi, ki smo ga danes naslovili v Slovenski demokratski stranki in v celem tednu

omogočil, da bodo upravičeni dohodnine do 26. leta starosti. Spoštovani, navedli ste v koalicijsko pogodbo: mladi ste naša prihodnost. Nasloviti problematiko prekarnih zaposlitev. To je storila vlada Janeza Janše z Zakonom o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki naslavlja prekarce. Spodbuditi dostop do zdrave in polnovredne prehrane za študente. Zavrnili boste zakon o šolski prehrani, ki smo ga predlagali v opoziciji. Reševati stanovanjski problem mladih. Zopet stanovanjska shema za mlade. Mladim olajšati prihod na vključujoč trg dela, ki jim bo zagotovil varne zaposlitve in dostojno plačilo. S tem zakonom želimo danes to omogočiti. Pri oblikovanju politik bomo sledili načelu Nič o mladih brez mladih. Trenutno imamo v poslanskih skupinah koalicije pet mladih, ki upam, da bodo vsaj oni za, da se ta zakon obravnava v naslednji obravnavi. Hvala lepa.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 Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagateljev Tomaž Lisec in predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem primeru dobita besedo zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagateljev. Začenjamo s prijavami.

Prijavljenih je 10. Najprej dobi besedo kolegica Lucija Tacer. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Poslanke, poslanci! Pri obravnavi tega zakonskega predloga verjamem, da je treba nekatere stvari ponovno izpostaviti in razčistiti, kljub temu da je naša kolegica Pekošak že povedala tista glavna opozorila glede motivacije za vložitev tega zakona. Ampak glede na to, da se je res odvila dolga diskusija polna nekih manipulacij, verjamem, da je pomembno, da državljankam in državljanom obrazložimo, zakaj Gibanje Svoboda tega predloga ne bo podprlo. V kampanji pa smo to problematiko naslavljali in verjamem, da bo pomembna v prihodnosti za mlade, za perspektivno prihodnost mladih v Sloveniji. Najprej glede okoliščin tega zakona, potem gremo pa na vsebino. Delno je bilo to že izpostavljeno, tako da gremo hitro. To je eden izmed tistih predlogov, ki je bil vložen tik po konstituiranju novega parlamenta, kjer predlagateljica nima večine. Seveda se slučajno tiče področij, ki so bila izpostavljena v programu Gibanja Svoboda. Tukaj se potem vsaki racionalni osebe, se mi zdi, zastavi vprašanje, zakaj ne bi tega sprejeli prej, posebej glede na to, da se je ta zakon noveliral marca 2022. Situacija mladih se ni dramatično spremenila v tem času, da bi to bilo sedaj potrebno, takrat pa ni bilo, Tako da je to zanimivo, da takrat te zelo nujne pomoči nekako niso namenili v spremembi zakona. Jaz vem, da je to zakonito sredstvo opozicije, ni pa legitimno. Zato je nekako zavajajoče, da se ponavlja, da gre tukaj za nek konstruktiven predlog opozicije. Vsi poznamo 117. člen Poslovnika, ki narekuje, da če je zakonski predlog na istem področju vložen časovno prej, se bo prej obravnaval in s tem se enostavno zablokira delo vlade in parlamenta, kjer ima sedaj večino koalicija, na teh področjih. Z vlaganjem tega zakona in mnogih drugih, kot sem opisala, ki imajo podobne karakteristike, aktivno opozicija dela na tem, da se situacija za mlade ne bo izboljšala tako hitro, kot bi se lahko, če teh postopkovnih ovir ne bi bilo. Potem gremo pa na vsebino. Zakon oprošča dohodnino za vse davčne zavezance, stare do vključno 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. Tukaj je veliko pomislekov. Prvi, da tiste izjave, ki so bile omenjene, našega predsednika dr. Roberta Goloba so govorile o desetih letih po zaposlitvi, ne do 26. leta. Sedaj če malo pogledamo številke, okoli 37 tisoč delovno aktivnih mladih je med 20 in 24 let, med 25 do 29 let pa kar dvakrat več. Torej je smiselno pogledati, katero starostno skupino bi tukaj zajeli, da bomo res mlade razbremenili v tisti točki, ko se osamosvajajo

smiselno uvedli takšen ukrep. To je pa pomembno tudi zaradi stanja naše državne blagajne, ki je za sedaj še vprašljivo. To je tudi prihodnost, s katero bomo živeli mladi. Neodgovorno je, da sprejemamo ukrepe, ki v bistvu ne bodo neposredno veliko doprinesli mladim, hkrati pa ogrozili naše javne finance, s katerimi se bomo morali ukvarjati v prihodnosti. Kot je izpostavil državni sekretar, je proračun tudi pomemben vidik pri odločitvi, kako razbremeniti plače mladim in jim ponuditi perspektivno prihodnost v Sloveniji. Hkrati moramo obdobje bolj smiselno zastaviti, ne pa sprejemati pavšalnih ukrepov. Zakona ne bomo podprli. Ampak jaz nisem razočarana,

Hvala lepa za besedo. Moram reči, veliko besed, zelo malo vsebine, kar nekaj laži. Tako bi lahko strnil vašo razpravo, spoštovani predlagatelj. Laž je, da nekdo doma leži in prejema denar od države. Zakaj to počnete, ne vem, ampak to je laž. V Sloveniji nihče, ki ne dela po svoji krivdi, ne dobi od države ničesar. Če poznate koga, prijavite ga. Če imate problem v zakonodaji, ste imeli dve leti čas, da bi spremenili zakonodajo. Kup varovalk vsebuje ta del, na katerega se vsakič znova in nenehno spravljate. Kup varovalk. Bivši minister je z vami v opoziciji, naj vam razloži. Ampak se ne čudim, da ste sposobni tega. Prej ste v svoji razpravi govorili tudi o tem, kako ste hodili na sestanke s študentsko in dijaško organizacijo, kjer so vam rekli, da vas javno ne podpirajo, vi pa zdaj o tem javno govorite. Javno govorite o nekih stvareh, za katere so rekli, da ne bodo javne. Ne čudi me, da ste sposobni tudi laži. laži. Sama zadeva je bila tukaj poudarjena z vprašanjem, kako rešiti svoje prvo stanovanjsko vprašanje. Tako, da se ustanovi stanovanjska jamstvena shema za mlade, pri kateri mora ta mladi sodelovati z 20-procentnim vložkom. To pomeni 30 do 40 tisoč evrov. O kakšni populaciji pa govorimo, če govorimo, da imajo mladi danes privarčevanih 30 do 40 tisoč evrov pri svojih 25. letih? O peščici. In ta zakon o dohodnini se nanaša na to, govorili ste o tem, da bo oproščen mladi dohodnine, da bo lahko lažje varčeval in bo pri svojih 25 letih privarčeval 30 do 40 tisoč evrov. Populacija, ki je v peščici. Jaz razumem, da imamo drugačna izhodišča. V Levici se zavzemamo za to, da je Slovenija solidarna družba, ki je dovolj bogata, da najprej poskrbi za tiste, ki so v stiski, ki imajo najmanj. To ni rešitev za te. Razumem tudi to, da je vaš koncept tak, da tistim, ki imajo, daste še več. In potem ko kupijo svojega mercedesa, nekaj pade tudi tem, ki nimajo. To je pa vaš koncept. Ko sem govoril o populizmu, me je ena zadeva spomnila na to, in sicer stanovanjski razpis za mlade Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Čudovit razpis, kaj lepšega, razpišeš stanovanja za mlade družine. Čudovito. Kdo pa bi lahko bil proti? Ko pa prebereš drobni tisk, pa vidiš, da je to 30 stanovanj, ki bodo čez leta, hkrati pa, da so zbirali upravičence na loteriji. Nekako podobno gre tukaj. Mi govorimo, kako boste s tem poskrbeli za vse mlade. Poskrbeli boste pa le za peščico. Da ne bom preveč dolg, bom izpostavil še nekaj. Kako ste pa − ker vas toliko skrbi za mlade, študente in ne vem kaj še vse − med epidemijo dve leti skrbeli in poskrbeli za mlade? 150 evri? Humanitarne organizacije smo morale skrbeti za ta del populacije.

Saj ne vem, na tako dramatiziranje sem se odločil, da bo tudi moj nastop malo dramatiziran, ali bo naslov Nekaj mi leži na duši ali bi raje dal Kdo vam laže v živo iz Državnega zbora. Pa gremo tako. Govorijo eno, delajo drugo. Kolega Hoivik, vaši kolegi poslanci, sedem iz SDS in kolega Horvat iz NSi so leta 2006 ukinili stanovanjsko olajšavo za mlade iz zakona o dohodnini, ko je leta 2002 Stranka mladih prispevala za ta zakon. Leta 2006 ste zavrnili zakon o brezplačnih vrtcih, ki smo ga s podpisi volivcev prinesli v ta parlament. Jaz sem ga zagovarjal takrat kot predsednik neparlamentarne stranke. Te demagogije populizma, dvoličnosti, sprenevedanja imam dovolj, preveč. Ves čas nam želite nabijati slabo vest, kaj delamo, kaj govorimo. kaj govorimo. Vaš ultra minister, ki govori, da je plačevanje davkov glupo, ki bi sodnikom trl jajca, da ne naštevam še naprej, je ukinil podjetniški krožek za osnovne šole v prvi Janševi vladi. Se strinjam z gospodom, ja, treba je mlade spodbujati k delu, da ne bodo ležali doma in državi kradli socialnih transferjev. Ampak vi niste želeli tega krožka vpeljati v šole, ta krožek, ki je bil deset let zelo uspešen z 200 mentorji v 125 šolah.

nobenega od teh številnih zakonov, ki ste jih zdaj dali v obravnavo, niste sprejeli. Še ena stvar. Resnost. Tako resen, kompleksen zakon z enim členom spreminjati, ki ga niti ni mogoče amandmirati, se zahvaljujem državnemu sekretarju, da je zelo konkretno odgovoril tudi na tiste šibke točke že samo tega člena, pa kolegoma, ki sta prej uvodoma povedala pomembne stvari, na primer, zakaj je je meja 26 let, zakaj ni 29 let. Mladi so po mednarodni klasifikaciji do 29. leta pa verjetno se ta doba sedaj še podaljšuje. Poleg tega imamo luknje, zadolžitve, obveznosti, ki sploh še niso zavedene, ki nas bodo verjetno še kar nekaj stale, ti bombončki v času tehničnega delovanja odhajajoče vlade. Tako da s temi stvarmi ne bi več pretiraval. Dajte se malo vprašati, kaj govorite in kaj delate. Poimensko ne bom našteval, kateri so tisti poslanci, ki so še danes tukaj v parlamentu, pa so vse te omenjene zakone preglasovali, ukinjali in sedaj, ko ste v opoziciji, bi vi to vse nazaj uvajali. Zelo plemenito. In odčitavate lekcijo ljudem, ki ne dobijo službe, ki se znajdejo v težki situaciji, mladi ki imajo resne duševne težave in tudi depresijo in nehajte opletati s to depresijo, ker ne veste, kako resna je ta bolezen. Točno to zapiranje, maske in vsi ti vaši ukrepi so mlade tudi pripeljali v to, da se je stopnja

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Mogoče bi najprej spoštovani kolegici poslanki Luciji Tacer odgovoril o okoliščinah tega zakona, da okoliščine niso prave. Velja tudi za gospoda Krajnca, ker je zadeva ista. Še kako so sedaj okoliščine zelo drugačne, kot so mogoče bile v preteklosti. Poglejte, predhodna vlada je regulirala cene derivatov. Pa se boste smejali, ampak derivati vplivajo konkretno na celotno gospodarstvo. Zakaj? Transport in druge panoge panoge gospodarstva so vezane s stroškovnega vidika prav na ta del in posledično so tudi mladi pri tem prizadeti prav iz tega naslova, saj je vaša vlada z ukrepom, ne za pomoč mladim ali pa drugim ranjenim skupinam, zvišala že regulirane cene do meseca avgusta in sedaj so sprostili cene. Posledica je, da imajo mladi in tudi druge skupine državljank in državljanov manj v denarnici, ker morajo posledično več plačevati.

da proračun pridobiva več denarja z naslova povišanja cen. Če mi boste dokazali drugače, bom rekel vsaka čast. Kje je spornost legitimnosti? Tega nisem slišal. Govorite samo o legitimnosti tega postopka. Za božjo voljo! Večkrat sem že tudi povedal, če ne veste, preberite, parlament je zakonodajno telo. To je naša naloga. Podajanje in sprejemanje zakona. Vidim vašo spoštljivo obnašanje. Jaz sem vas spoštljivo gledal, sedaj se pa posmehujete. To gre za mlade, prav za mlade, ki ste jim vi sedaj s svojo izjavo zavrnili to, da ostane v njihovih denarnicah več denarja.

vsebino se sedaj po vsem tem niti ne bi spuščal, saj pri vseh teh zakonih, ki so bili mogoče v nasprotju z vašimi ideali ali ne vem kaj, ste povedali isto. Copy-paste. Treba bo sistematično oziroma sistemsko reševati zadeve. Prej sem omenil zakon o urejanju trga dela. Kot sem že prej omenil, z urejanjem tega trga bo v proračun, če boste to sprejeli, vendar kot sedaj vidim, tega ne bo, priteklo še dodatno več denarja. Ampak to zavračate. Za božjo voljo! Očitamo

dobra popotnica in tudi dobra želja, saj želimo, da v proračun priteče še več denarja, da boste imeli več možnosti transferjev za druge namene, ki so sedaj potrebni. Gospodu Milanu Jakopoviču pa lahko samo to povem, da je v preteklem mandatu prav stranka Levica ta zakon z vložitvijo predhodnega posvetovalnega referenduma blokirala. Zato v prejšnjem mandatu ta zakon ni mogel biti sprejet. Govoriti zdaj o varčevanju ali ne varčevanju in o privilegirancih. Še enkrat bom prebral, saj je jasno napisano, da temelji zakon, da so

to potrdil. Še enkrat, gospod Kranjc, z zvišanjem cen goriva, ki ga je vaša vlada zvišala, so posledično utrpele škodo na neto prejemkih vse družine in posledično tudi mladi. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolega Aleš Rezar, pripravi se kolegica Monika Pekošak. Izvolite. ALEŠ REZAR (PS Svoboda): Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Danes sem se odločil, da naredimo nekaj refleksije oziroma povzetka minulega tedna. Predelali smo 32 zakonov, nekaj nam jih je po amandmiranju uspelo celo potrditi, ker imamo za razliko od vas vedno konstruktiven pristop. Žal pa vsi vaši predlogi zakonov niso popolnoma nič drugega kot destruktivni za državo in zavajajoči, vsaj v prvem branju. Po odlični učni uri predstavnika finančnega ministrstva lahko ugotovimo, da so zadeve precej bolj alarmantne, kot ste zavajali tekom volilne kampanje, ki pa ima pri vas očitno status za nedoločen čas. Ugotovili smo, da je bruto domači proizvod za leti 2020 in 2021 okoli štiri odstotne točke nižji od realnega. Ker je zaradi ekscesnega zadolževanja v letih 2020 in 2021 potekal priliv v večjo potrošnjo, dolgoročno zadolževanje visoko nad prilivi pa ni vzdržno, posledično čakajo našo vlado dolgotrajne sanacije in višje plačilo glavnic ter obresti. Briljantna piar poteza, to vam lahko priznam. Morda razmislite o preimenovanje vaše stranke iz Slovenska demokratska stranka, kar zagotovo ne drži, v Slovenska demagoška stranka. Pa si poglejmo tale graf. V dveh letih ste dolg povečali za 9 milijard. To je skoraj 25 % celotnega dolga. Po recesiji, ki je trajala do nekje leta 2014, se je dolg zadrževal v okolici 31 milijard evrov. Vi pa ste v dveh letih uspeli dolg povečati za 9 milijard, skoraj za četrtino. To bodo posledično rekordno visoke glavnice in obresti. Velja pa tudi omeniti, da prihaja do podražitev slovenskega desetletnega dolga za 2,3 odstotni točki v letu dni, in to ravno v času velikega porasta blagovnega trgovskega primanjkljaja, ki bo v prihodnje povzročilo izredne negativne proračunske učinke. Zopet diametralno nasprotje tega, s čimer ste se hvalili pred volitvami. Pa si poglejmo še dva grafa. Glavni vir prihodkov državne blagajne so davki, glavni odhodki pa so izobraževanje in socialna varnost. Glej ga zlomka, vi ste vložili zakon o davku davku na dobiček, zakon o DDV, zakon o štipendiranju, zakon o socialnovarstvenih prejemkih, zakon o zdravstvenem varstvu, zakon o starševskem varstvu, zakon o šolski prehrani, zakon o dohodnini. Popolnoma vsi našteti zakon, ki ste jih spisali vi, negativno posegajo v finančno sliko države. V svojih stališčih želite izpasti pa bolj papeški od samega papeža. Pravi robini hoodi, bi si mislil človek. A kaj, ko pa vsi vemo, da ko vi držite škarje in platno, prostora za dobroto in tovrstne konstruktivne zakone ni. Hvalili ste se tudi s povečanjem števila zaposlenih, kar je sicer povsem logičen rezultat glede na intenzivnost vašega kadrovanja. Kot zanimivost, zaposlitve so se povečale skoraj izključno v javnem sektorju, kar predstavlja dodatno breme države. Da bo širši javnosti povsem jasno, to nikakor ni posledica neke briljantne gospodarske klime, česar ste se prav tako že želeli polastiti. Nafta. Obtožujete nas, da smo mi krivi za visoko ceno nafte. Za božjo voljo! Zaradi odličnega, ponavljam odličnega, predvsem pa vzdržnega ukrepa imamo najnižjo ceno naftnih derivatov od sosednjih držav. Ne samo Avstrije, kolega Hoivik, celo nižjo od Hrvatov in Madžarov, ki so v očitno boljših odnosih z Rusi, kot pa je Slovenija. In ne vem, zakaj bi za ceno na globalnem trg bili krivi mi. Me pa med vsemi floskulami ne bi presenetilo, če bi v javnosti objavili, da imamo svojo naftno vrtino in izvajamo monopol v državi. Zaradi vašega reguliranja naftnih derivatov pa še dandanes prihajajo več deset milijonski zahtevki za povračilo povzročene gospodarske škode trgovcev za državo. Vendarle se vam pa želim zahvaliti za eno stvar, in sicer za ekspresno uvajalno obdobje. Sem mnenja, da je to res edina konstruktivna stvar, ki ste jo povzročili z vloženimi zakoni, žal po naključju. Zakona o dohodnini pa ne bom podprl zaradi vsebine, ker ni primerno usmerjena k olajševanju mladim, ampak je delitev zelo neuravnotežena in namenjena peščici. Zato je propagandni manever, ki ga je pokazal kolega Reberšek skrajno neumesten in brezpredmeten. Za konec bi želel izpostaviti samo še to, nekdo, ki se promovira za takšnega domoljuba in patriota, me resnično resnično žalosti, da tako brezbrižno laže. In že tako dolgo … /izklop mikrofona

da sem lažnivec, da je naša stranka demagoška stranka. Jaz sem bil spoštljiv, sem argumentiral. Verjamem pa, da vas jezi, čeprav ste danes vložili nujni postopek za zakon o RTV. RTV tega ne bo prenašal, kar bom jaz sedaj povedal, bo pa vas citiral, kako jaz lažem. To pa zagotovo, ker je ta RTV res tako objektiven in celovit in obvešča javnost.

Usedite se, gremo naprej. Ampak res opozarjam, bodimo veliko bolj spoštljivi v dialogu in spoštujmo drug drugega, ni potrebe po razžalitvah. Besedo ima kolegica Monika Pekošak, pripravi se Aleksander Prosen Kralj. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz sem si napisala nekaj stavkov, kar bi rada povedala, ko poslušam tole debato. Sama sem bila finančnica 25 let do 13. maja, menedžerka v velikih mednarodnih podjetjih. Začela bom tako. Že od nekdaj se ljubezen da kupiti. Najbrž je bila to najstarejša oblika obrti, ki je bila ljudem poznana. Pravzaprav je skoraj vsak stavek, ki ga slišim te dni s strani desne pretekle vlade in pa zdaj desno usmerjenih strank, izrečen v imenu ljubezni do ljudi. Jaz pa nekako čutim, to so moja osebna mnenja, da gre za nagajanje koaliciji in ustavljanje pri njenem delu. Tudi ta predlog o dopolnitvi zakona o dohodnini je tako mamljiv, luštkan, posrečen, prijazen, a v resnici roko na srce res populističen. Sprejetje tega zakona bi tudi jaz podprla, ampak ne v tem obdobju, ljudje. Realnost je taka, da trenutno nimamo te možnosti. In to realnost ste pomagali ustvariti tudi vi, spoštovani kolegi pretekle koalicije, s tem, ko ste sprejeli Zakon o dolgotrajni oskrbi brez vsake podlage, investirali v vojsko, ko ste marca 2022, tik pred odhodom vlade, sprejeli dohodninski zakon, ki nas bo zarezal kar 726 milijonov evrov. S tem nepremišljenim dejanjem je bilo trajno načeto stanje javnih financ. Nobenega protiukrepa, ki bi zagotovil prihodke za naštete odhodke, ni bilo. Vse upe ste položili le v povečanje potrošnje. Na načrtovane popravke davčne zakonodaje, da so ti zelo tvegani, ste bili opozorjeni tudi s strani Bruslja. Prav tako so na izredno tvegano fiskalno politiko opozarjali tudi slovenski ekonomisti. Dr. Mrak je ocenil, da je država ob 8-odstotni gospodarski rasti imela velik javnofinančni primanjkljaj in ocenil, da je to jasen pokazatelj tveganosti, ki ga je bilo pripisati predvolilnemu času. Mene osebno najbolj moti, da ljudje v tej dvorani ne ločijo prihodek, odhodek in obveznost. Ni samo prihodek in odhodek tisti. Obveznosti moramo gledati, ki so pomembne in jih imamo preveč, s tem da smo se v zadnjih nekaj letih, kot je kolega Rezar povedal, zadolžili dodatno Res je, da je tednik Economist objavil, da se je Slovenija po uspešnosti spopada z gospodarskimi vidiki pandemične krize uvrstila na drugo mesto med 23 članicami OECD. Vendar pa v tej raziskavi niso ocenjevali stanja naših javnih financ. To ocenjuje naša uradna inštitucija Fiskalni svet, ki izjemno dobro pozna naše javne finance. Ta je ocenil, da bo v prihodnosti situacija težka tudi zaradi sprejete dohodninske novele, kaj šele to, kar ste zdaj vložili. V te projekcije pa bi bilo treba vključiti še vpliv inflacije in posledice agresije na Ukrajino. Prav tako bi želela opozoriti na neuravnoteženost proračuna, na dejstvo, da so v letu 2020 odhodki močno presegli prihodke, in to kar za štiri milijarde evrov. Vsi, ki imamo gospodinjski račun, in verjamem, da ga imamo vsi, vemo, da moramo imeti prihodkov toliko, kot imamo odhodkov, drugače se moramo zakreditirati. In ta ni bil uravnotežen. Za leto Za leto 2022 je ocenjeno, da bodo odhodki ponovno presegli prihodke kar blizu tri milijarde evrov.

S tem da morate vedeti, da to ni ne vem kakšen super ukrep, glede na to, da ljudje dolgo študirajo in pri 26 letih sta to mogoče samo dve leti, kar so že aktivni. To bi pomenilo znižanje prihodkov iz dohodnine kar za 54 milijonov in naš proračun bi bil še bolj ogrožen. Menim, da ste v prejšnji vladi dobro pregledali oddane finančne izkaze države za leto 2020−2021 in zavestno in kot dober gospodar pripravili proračun. Zato verjamem, da zelo dobro poznate finančno situacijo in javne finance Slovenije in da je ta vložitev zakona sprenevedanje.

Pozdravljeni še enkrat z moje strani. Se bom potrudil, da bom v naslednjih razpravah malo daljši, ampak tokrat bom malo krajši. krajši. Jaz spremljam to debato vsak dan in bi si res blazno želel, da že nehamo enkrat opletati z jezikom, opletati s temi derivati, kako si državni proračun polni žepe izključno na račun davkoplačevalcev.

Razumem, da je to vaš modus operandi, ampak s tem samo strašite ljudi in samo širite negativno energijo. Zdaj pa bi se pa malo dotaknil še te današnje teme. Jaz bi se res vprašal, kaj ste naredili za mlade v zadnjih dveh letih. Lahko vam jaz povem, kaj ste naredili. Zadolžili ste jih za vse bone, turistične, digitalne in tako dalje, uredili preobremenjeno pokojninsko blagajno, omejili prihod mladih študentov iz drugih držav, zaprli celo državo in mladim dali miloščino. To ste naredili. Naredili ste še kaj drugega, ne? Naredili ste to, da imajo travme, in naredili ste jim velik plinsko-vodni party v centru Ljubljane. To ste naredili. Zdaj pa še nekaj besed, kako prevlada razum v tem parlamentu. Vesel sem, da je tudi poslanec iz NSi Robert Reberšek predvajal posnetek našega predsednika vlade. Če bi ga še enkrat dobro poslušal in primerjal s tem zakonom, o katerem danes razpravljamo, in če bi ga samo primerjal s tem v naši viziji in kaj imamo zapisano v koalicijski pogodbi, bi hitro ugotovil, da je boljši.

je rekel, naj pazim, kadar izrekam te stvari. No, jaz pa mislim, da je to jasno kot beli dan. Ne vem, kdo komu drži štango, potem res ne vem. Še enkrat, volivci so na volitvah 24. aprila odločili, da si želijo drugačne politike. Vi pa ste že dlje časa v teh klopeh, pa niste rešili tega problema, danes pa vam je problematika tako pomembna, kot da prej nikoli ni obstajala. Tudi jaz sem bil mlad v prejšnjih letih in vem, kako je država poskrbela zame. Še to bom dodal, zdaj ko nimate priložnosti, pa si jemljete to pravico, ki je popolnoma legitimna, da nas skušate prehitevati po desni. Dajte se malo zamisliti. Hvala.

preteklih kiksov. Si pa mogoče želim v poljudni jezik prevesti gospoda Božiča, ki je tu res na strokovni način razložil, zakaj mogoče vaš predlog ni dober. Da čisto poenostavim. Če bi sledili vašemu predlogu, bi ustanovili davčno skupino, ki bi bila deležna povsem neenakovredne davčne obravnave kot druga skupina. Prepričan sem, da bi se res čez noč ustanovili družbeniki, našlo bi se ogromno družbenikov, ki bi si do 26. leta izplačevali kapitalske dobičke. Veste, kaj bi to pomenilo? Na ulicah bi iskali ljudi, ki bi se fiktivno vpisali. Tudi to, kar je govoril Golob, gre v tej smeri. On je omenjal, da bi mi dali davčne olajšave na zaposlitev. To je nekaj čisto drugega. Se pravi, da strnem. Eno je razviti neko teorijo, eno je pa razviti teorijo, ki ima aplikativno vrednost. Niče vam pa ni očital, vsi verjamemo, da ste v tem segmentu dobronamerni. Nihče vam ni očital slabonamernosti pri tem predlogu, ampak smo prepričani, da je preveč pomanjkljiv. Hvala.

gospoda Magyara, in sicer z vidika nekega zdravega odnosa od javnih financ. Rečeno je bilo prej, recimo, vplačali v proračun Svobode, to je vaš proračun in tako naprej. Jaz bi posebej izpostavil, da so to javna sredstva, da to ni naše, vaše, ampak od državljanov. S temi sredstvi je dejansko treba, vsaj z mojega zornega kota, kako gledam na to, delati bolj odgovorno, kot bi eventualno delali s svojimi sredstvi, ker način dojemanja, da je to od nekoga denar, in da nekdo nekaj daje, čeprav ni njegovo, ker vzame iz ene druge denarnice, to je skupna denarnica, je kvarni. Mislim, da tak način ni primeren. Druga zadeva, kar se tiče tudi delovanja vlade. Včasih je morda komu, vem sicer zakaj, nepojmljivo, da ne odloča ena oseba o vsem in da je ta brez napak in nezmotljiv, ampak da je vlada tudi kolektivni organ. organ. Tu ne gre za kakšno preglasovanje ali pa neko merjenje moči ali pa karkoli, ampak zgolj to, da je tak tudi formalni postopek. Eno ministrstvo pripravi, druga ministrstva povedo svoje komentarje in na podlagi teh komentarjev se pripravi končno mnenje, ki se je potem tudi skupaj sprejme in pošlje v Državni zbor. In morda zadnja zadeva, tudi vezana na ta predlog, kar sem tudi že prej v razpravi povedal. Iz tega se zaznava neka določena afiniteta do rešitev, ki omogočajo agresivno davčno planiranje, kar je za davčni sistem popolnoma nesprejemljivo, ker negativno vpliva na kulturo, na obseg sive ekonomije, in je to neprimerno. Tu gre za nek model, ki smo ga morda včasih videli pri študentskih napotnicah še v starem smislu, dokler se ni potem to ustrezno uredilo tudi tudi s projektom Vsako delo šteje in tako naprej, da se od tega plačujejo prispevki in vse, kar pride zraven. Zdaj bi se pa ta režim kar naenkrat apliciral na vse tipe dohodkov, tudi tiste, ki sploh niso predmet, recimo socialnih prispevkov, kar pomeni, da bi imeli davčno stopnjo nič, če bi se le ustrezno potrudili, malo agresivno davčno planirali. Tako bi nekaj, kar bi načeloma v praksi po vsebini moralo biti peljano na en način, bi samo zaradi spremembe forme prišli do popolnoma drugačne davčne obravnave. To pa je seveda z vidika davčnega sistema, z vidika preglednosti, z vidika pravične obremenitve, se pravi plačevanja po svojih zmožnostih, popolnoma neprimerno. Ker tu govorimo o dejavnosti, govorimo o zaposlitvi, govorimo o bremenitvi kapitala, znotraj tega govorimo potem naprej o kapitalskih dobičkih, o dividendah, govorimo o oddajanju premoženja v najem. Če samo na podlagi določenih formalnih sprememb lahko prideš do tega, da je to popolnoma neobdavčeno, napeljuješ državljane, naj se obnašajo v smeri, ki je daleč od tiste davčne kulture, ki bi si jo radi v tej državi v nekem doglednem času izgradili, ko se pogosto tudi zgledujemo po severu, ki mu nekako skušamo tudi slediti, slediti, se tudi v marsičem učimo od njih, ampak seveda na svoj način iščemo rešitve. To ni ena izmed takih rešitev, svojih rešitev, ki bi peljala v tej smeri. Tudi če pogledamo morda nekatere druge države, ko bomo gledali obseg sive ekonomije in če na hitro potegnemo nekaj vzporednic, ugotovimo, da je običajno obseg sive ekonomije ravno obratno sorazmeren z deležem davkov v BDP, kar je presenetljivo. Se pravi, večji je obseg sive ekonomije v državah, kjer so nižje davčne stopnje. Imamo eno, do katere se lahko v enem popoldnevu zapeljemo z avtom, kjer je dohodnina 10 %, pa so še vedno hude težave, ki jih tudi sami ugotavljajo, da se nad minimalno plačo plače plačujejo v kuvertah,

sistem zasnovan robustno, pregledno, mora biti pravičen, in tukaj, poleg tega, kakšne so davčne stopnje, kakšni so režimi in tako naprej, je pomembno tudi, kako se temu streže, se pravi, kakšna je davčna administracija, kakšen je servis in tako naprej. Strinjam se z vami, da so izboljšave možne, pomembne. O tem se je strinjala tudi koalicija. Na tem se bo delalo in bo treba takšne rešitve pripeljati v Državni zbor. Rešitev, ki jo imamo danes na mizi, ne gre v tej smeri in ravno zaradi tega ji tudi ta vlada nasprotuje. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Kot zadnji ima besedo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa še zadnjič za besedo. Ko je bila delitev časa, se je videlo, kaj moti Svobodo. Motijo jo dobri ukrepi, ki so se v praksi že zelo dobro izkazali. to je bila novela Zakona o dohodnini, prvič vložena 6. maja 2021 po nujnem postopku, za reševanje gospodarske krize po epidemiji. Takrat je bil, se mi zdi, tretji ali četrti val. četrti val. Opozicija KUL, torej LMŠ, ki ste jo osvobodili, SAB, ki ste ga osvobodili, Socialni demokrati in Levica, so blokirali, da bi bil ta zakon že prej sprejet v Državnem zboru. Hvala bogu, pretehtala je modrost nekaterih izvenkoalicijskih partnerjev marca letošnjega leta, še enkrat zahvala vsem, ki so glasovali za, da je bil ta zakon sprejet, da imajo že v tem letu višje neto plače vsi državljani in državljanke. In ne morete verjeti, prihodki v državni proračun so višji, ne nižji, višji. To je dejstvo. To lahko pove tudi državni sekretar. Kot je že omenil gospod Jožef Horvat, imamo zdaj točne podatke za prvo polletje leta 2022 in predlagam, da si te podatke pogledate. Na koncu bi se samo še odzval na nekaj izvajanj s strani kolegov iz Svobode. Gospod Aleša Rezar je rekel, da imamo bencin na nivoju Madžarske. Tukaj je kolega Magyar, ki živi tik ob meji, bencin stane 1,2 evra, dizel, bencin. Na Hrvaškem za kmeta 1,26 evra. Toliko o tem, kdo laže in kdo je demagoški. Verjamem pa, da tega, kar sem zdajle povedal, ne bo javno predvajala RTV, ne bo. In tudi zato da se to več nikoli ne bo zgodilo, da SDS nikoli več ne bo dobila besede v javnem prostoru, je vaša je vaša vlada na svoji seji vložila postopek, nujni postopek za RTV − gospa Šetinc Pašek, čestitke za to, da boste prevzeli vaš RTV še v tej meri, da se opozicije pa res ne bo več slišalo v Državnem zboru in v medijih. To pa res.

Da se vrnem nazaj k bistvu. Hotel sem samo izpostaviti, kaj so prioritete te vladne koalicije, ker govorijo, da imajo rešitve, v predvolilnem času so obljubljali, kaj bodo vse naredili, kako bodo takoj reševali probleme. Dr. Robert Golob je imel vse, energetski mogul, sicer z 1,9 milijonov evrov nagrade v prejšnjem letu, ljudje pa tukaj hitijo po nakupih za šolske potrebščine, ker že vemo, da bo v jeseni vse dražje. Mi s tem predlogom Zakona o dohodnini, ki vse mlade razbremenjuje, tudi študente. V času pandemije je bil problem študentsko delo, ker ga ni bilo, ker so bile stvari zaprte, žal je bil covid, zdaj pa omogočamo, da tudi študentom, ki jih delodajalci iščejo,

Zdaj ste v Svobodi. Tudi to stranko je potem tako rekoč Svoboda osvobodila, stranka SDS pa je že od leta 1989. Toliko o tem. Na koncu še replika gospe Tacerjevi in bom s tem zaključil. Verjamem, da bodo v Svobodi pripravili dobre analize. Tako kot delajo vse levosredinske vlade: analizirajo, preiskujejo in plačujejo nevladne organizacije, da jim delajo te analize.

poročilo o delu Vlade Republike Slovenije na 281 straneh opisuje trdo delo v 26 mesecih v zahtevnih razmerah epidemije in krize delo tretje Janševe vlade, ki je bila po mojem mnenju najboljša vlada do sedaj. Hvala lepa. ŠETINC PAŠEK (PS Svoboda): Predlagam gospodu Hoiviku, da se drži vsebine v skladu s poslovnikom in da se drži vsebine te točke, ker se je ni držal. To sem mu tudi sama rekla, ko sem ga opozorila, da je v prenosu na Sloveniji 3, torej enem izmed programov RTV, kjer smo vsi enakovredno v prenosu. Tako brez skrbi, tudi vaša beseda pride do državljank in državljanov. Ob tem bi želela zaključiti splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Svobodno.

prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Jožefu Lenartu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani gostje z Ministrstva za finance,

Zakon o fiskalnem pravilu je bil sprejet leta 2015, uveden pa je bil z namenom uravnoteženja proračunov oziroma da se sledi spoštovanju fiskalnega pravila. Fiskalno pravilo je proračunsko pravilo, s katerim zagotavljamo uravnotežen proračun in onemogočamo razsipnost vlade ter poskrbimo, da odhodni niso večji od prihodkov v državno blagajno. Zakon o fiskalnem pravilu med drugim določa oziroma vsebuje tudi določbe, ki urejajo delovanje Fiskalnega sveta kot neodvisnega državnega organa. Član Fiskalnega sveta je po Zakonu o fiskalnem pravilu imenovan za dobo pet let, največ dvakrat zaporedoma. Postopek izbire kandidatov je določen v 9. členu Zakona o fiskalnem pravilu, in sicer člane Fiskalnega sveta imenuje Državni zbor na predlog Vlade z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Trenutni veljavni zakon o fiskalnem pravilu pa ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko članom Fiskalnega sveta preteče mandat in ko novi člani Fiskalnega sveta še niso imenovani. Vsekakor se zaradi potrebne dvotretjinske večine vseh poslancev lahko imenovanje novih članov zavleče in je dolgotrajno. Prav tako bi se lahko zgodilo, da Slovenija Fiskalnega sveta ne bi imela. Na to težavo so opozorili tudi iz samega Fiskalnega sveta leta 2021. Fiskalni svet je avgusta 2021 na Vlado Republike Slovenije naslovil pobudo, s katero so predlagali dopolnitev Zakona o fiskalnem pravilu s katerim bi se preprečilo stanje morebitnega nedelovanja Fiskalnega sveta. Da je delovanje Fiskalnega sveta pomembno za normalno vodenje državnih financ, nam govori tudi dejstvo, da nad nacionalnimi fiskalnimi sveti držav članic Evropske unije bedi Evropska komisija. Tako smo kot opozorilo v obliki pisma za vzpostavitev organa, ki spremlja izvajanje fiskalnega pravila, maja 2016, ko se je dogajalo, da se je imenovanje članov Fiskalnega sveta zavleklo, prejeli tudi pismo predsednika Evropske komisije. S pričujočo dopolnitvijo Zakona o fiskalnem pravilu se torej predlaga odprava pravne praznine glede obstoja Fiskalnega sveta v primeru nepravočasnih imenovan njegovih članov na način, da imenovanja novega člana Fiskalnega sveta funkcijo opravlja član, ki mu je mandat potekel. Tako se v primeru nepravočasnega imenovanja enega izmed članov Fiskalnega sveta, od katerih pa ni nobeden predsednik Fiskalnega sveta, z žrebom določi, kateri od dosedanjih članov bo nadaljeval funkcijo člana Fiskalnega sveta do imenovanja novega člana. Predlog zakona ne določa novih načel in ne posega v vsebine načel, določenih v javnofinančnih predpisih, sledi pa načelu učinkovitosti, saj se bo s sprejetjem dopolnitve zakona preprečilo, da bi prišlo do nedelovanja Fiskalnega sveta. V Slovenski demokratski stranki smo to težavo želeli rešiti že v prejšnjem mandatu. Želeli smo torej odpraviti pravno praznino v času do imenovanja novih članov Fiskalnega sveta, a ker je za spremembo potrebnih 60 glasov poslancev, se je ustavilo. Teh prejšnja koalicija namreč ni imela. Od leta 2020 so zaradi pandemije s strani Evropske komisije razglašene izjemne okoliščine, na podlagi katerih je vlada lahko odstopila od srednjeročne uravnoteženosti proračuna. Tako je bilo tudi po drugih evropskih državah. V prihodnje bo fiskalno pravilo treba striktno spoštovati. Ker se v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke stranke zavzemamo za uravnoteženo fiskalno politiko s ciljem ustvarjanja proračunskega presežka, smo pripravili pričujoči Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku vlade gospodu Tilnu Božiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, ponovno hvala za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci in tudi ostali, glede na to da gre tudi za prenos na 3. programu Televizije Slovenija. Mislim, da nikogar ne izpustijo iz kadra kljub namigom pred nekaj minutami. Uvodoma naj izpostavim, da gre za pobudo za spremembo zakona, ki jo je v osnovi podal Fiskalni svet, in to še pred nedavnim postopkom izbora članov. Trenutno imamo delujoč Fiskalni svet, ki ga je Državni zbor potrdil za nov mandat konec prejšnjega leta, kar pomeni, da bi takšna določba lahko reševala potencialne zaplete leta 2027. Zakon o fiskalnem pravilu med drugim določa sestavo in izbirni postopek članov Fiskalnega sveta. Člani sveta se imenujejo za dobo petih let, in to največ dvakrat zaporedoma, postopek izbire pa trenutno ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko novi člani Fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim bi pa morebiti potekal petletni mandat. S predlaganim zakonom o dopolnitvah Zakona o fiskalnem pravilu se sedaj ta pravna praznina odpravlja. Tako bi dopolnitve k izbirnemu postopku članov omogočile, da do imenovanja novega člana Fiskalnega sveta funkcijo opravlja obstoječi član, ki se mu je sicer funkcija formalno že iztekla, in da se v primeru nepravočasnega imenovanja imenovanja članov Fiskalnega sveta z žrebom določi, kateri izmed dotedanjih članov bo nadaljeval funkcijo. Podobno ureditev v našem pravnem redu poznamo, in sicer v Zakonu o Ustavnem sodišču za ustavne sodnike. Predlagane spremembe bodo omogočile nemoteno in nepretrgano delovanje Fiskalnega sveta kot samostojnega in neodvisnega državnega organa v prihodnje. Predlagana dopolnitev je zato po mnenju vlade potrebna. Za zagotovitev nemotenega delovanja Fiskalnega sveta v prihodnje, ki ima pomembno funkcijo neodvisnega spremljanja in opozarjanja glede vzdržnosti javnih financ, Vlada Republike Slovenije podpira dopolnitev Zakona o fiskalnem pravilu. S tem se bodo preprečile morebitne negativne posledice, ki bi jih nedelovanje Fiskalnega sveta lahko imelo, posebej v zvezi z javnimi financami. Hkrati želimo poudariti, da se bo razprava o fiskalnih pravilih na ravni Evropske unije in seveda v Sloveniji nadaljevala, morebitne spremembe pa se bodo morale odraziti tudi v prilagoditvi pravnega okvira. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite, kolega Jernej Vrtovec. Najlepša hvala. Zakon o fiskalnem pravilu pravi, da se v skladu z tretjim odstavkom 148. člena Ustave Republike Slovenije spreminja z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, torej s 60 glasovi. In tudi člani Fiskalnega sveta se torej imenujejo z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Obstoječa zakonodaja pa ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko novi člani Fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim pa poteče petletni mandat. Tukaj je ta pravna praznina. Se pravi, navedeno pomeni, da bi v primeru, če Državni zbor Republike Slovenije ne bi pravočasno imenoval novih članov Fiskalnega sveta, nastopila situacija, da Slovenija Fiskalnega sveta v bistvu ne bi imela. S to novelo zakona gre za prilagoditev temu, da v primeru, če je pred iztekom funkcije imenovan le eden izmed članov Fiskalnega sveta ali če eden izmed novoimenovanih članov Fiskalnega sveta ne more nastopiti funkcije pravočasno, je treba nadomestiti samo enega od članov Fiskalnega sveta in tako dalje. dalje. Ne sme se nam zgoditi, da nimamo več članov Fiskalnega sveta, ampak obstoječi nadaljujejo potem svojo funkcijo in se potem tudi predsednika določi z žrebom in tako dalje. V Novi Sloveniji bomo iz navedenih razlogov ta zakon seveda podprli. lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Izvolite, kolega Jonas Žnidaršič. Spoštovane poslanke in poslanci! V času največje javnofinančne stiske, v kateri se je zaradi globalne finančne krize znašla celotna Evropa, so bile sprejete obsežne spremembe, katerih namen je bil zagotoviti transparentnost in vzdržnost javnofinančnega načrtovanja in trošenja. Države, tudi Republike Slovenija, so morale poleg vpisa tako imenovanega fiskalnega pravila v ustavo ustanoviti tudi poseben organ − Fiskalni svet, katerega naloga je bdeti nad vzdržnostjo javnih financ. Sprejemanje ustavnih dopolnil in s tem povezanega zakona o fiskalnem pravilu je bilo zahtevno, saj je terjalo ustavno večino, ki pa je takratne vlade niso imele. Poleg mnogih nesoglasij o tako imenovani formuli za izračune vzdržnih javnofinančnih okvirjev je bilo veliko razprave namenjene predvsem ustanovitvi Fiskalnega sveta in načinu njegovega delovanja. Pogledi takrat in danes največje opozicijske stranke so bili glede formule izjemno strogi. Zagovarjali so namreč tako imenovani švicarski model. Na nadaljevanje Fiskalnega sveta kot organa pa so gledali predvsem kot na formalnost. Zato so v času sprejemanja tega zakona zagovarjali stališče in predlagali dopolnila, da bi vlogo Fiskalnega sveta opravljal kar Umar oziroma vladni urad za makroekonomske analize in razvoj. Na koncu te zahtevne razprave je prevladalo stališče, da mora Fiskalni svet delovati kot poseben in neodvisen državni organ posebno sestavo. Kljub zatrjevanju mnogih, da za njegovo članstvo in vodenje ne bo mogoče najti ustreznih strokovnjakov, se je Fiskalni svet oblikoval in dobil tudi kompetentno članstvo in vodstvo. V času svojega obstoja si je s svojim delom pridobil spoštovanje, četudi se z njegovimi stališči ni bilo mogoče vedno in v celoti strinjati. Kot pravi neodvisni organ je v vsaki vladi iskreno in natančno ocenil javnofinančne načrte. Oblikovala se je celo praksa, da Fiskalni svet izda oceno javnofinančnih učinkov vsakokratnega koalicijskega sporazuma. Fiskalni svet je postal spoštovana inštitucija, katere mnenje se upošteva. Po prvem mandatu delovanja se je izkazala pravna praznina, zaradi katere ni jasen njegov položaj oziroma delovanje v primeru, da novi člani niso imenovani pravočasno. V izogib dvomom je tudi Fiskalni svet sam predlagal uvedbo rešitve, ki jo poznamo na Ustavnem sodišču in ki omogoča podaljšanje mandata obstoječim članom Fiskalnega sveta, dokler niso imenovani njihovi nasledniki. Na ta način se bo zagotovilo normalno delovanje Fiskalnega sveta tudi ko zaradi različnih razlogov ni mogoče pravočasno imenovati njegovih članov, kar bo omogočilo tudi imenovanje novih brez nepotrebne naglice.

Lepo pozdravljeni, gospod državni sekretar, drage poslanke in poslanci! Glavni cilj Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu je odpraviti pravno praznino glede vprašanja obstoja Fiskalnega sveta v obdobju po prenehanju mandata članov v primeru nepravočasnega imenovanja novih članov. Predlog, ki ga je vložila Poslanska skupina SDS, je identičen tistemu, ki so ga v času prejšnje vlade pripravili na Ministrstvu za finance, ki pa v prejšnjem mandatu žal ni bil dokončno obravnavan. Državni zbor je julija 2015 sprejel Zakon o fiskalnem pravilu, ki med drugim vsebuje določbe, ki urejajo delovanje Fiskalnega sveta kot neodvisnega državnega organa. Član Fiskalnega sveta je imenovan za dobo petih let, vendar največ dvakrat zaporedoma. Člane imenuje Državni zbor na predlog Vlade z dvotretjinsko večino vseh poslancev. je za imenovanje potrebna kvalificirana večina, je pomembno, da zakon predvideva tudi rešitve v primeru, če ni pravočasne in zadostne podpore novim predlaganim kandidatom in s tem eventualno omogoča blokado njenega delovanja, česar si vsekakor ne moremo dovoliti. Zato je pomembno, da v prvi fazi podpremo spremembo zakona, ki bo omogočila neprekinjeno delovanje Fiskalnega sveta. Gre za samostojen, neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene, ki lahko vključujejo tudi priporočila v zvezi s skladnostjo javnofinančne politike s fiskalnimi pravili, ki so določena v Zakonu o fiskalnem pravilu, predpisi, ki urejajo javne finance ali tudi predpisi Evropske unije, ki urejajo ekonomsko upravljanje v državah članicah. Čudi nas le to, da predlagatelj pred vložitvijo tega zakonskega predloga ni upošteval že podanih predlogov Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora k prejšnjemu predlogu. Nič za to. To lahko storimo v nadaljevanju, kar seveda bomo tudi naredili. Spoštovani, gre za institucijo, ki se od svojega nastanka svoje delo opravlja strokovno in argumentirano. Ravno ravnanje z javnimi financami v zadnjih dveh letih je dokaz, da potrebujemo opolnomočen Fiskalni svet, ki nas tudi v času začasnega odstopa od fiskalnega pravila opozarja pred pastmi sprejemanja zakonodaje, ki trajno načenja stanje javnih financ. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog zakona v prvi obravnavi podprli. Hvala lepa. Kot zadnja ima beseda Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite, kolega Janez Magyar. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Spoštovani državni sekretar, pa mi ne zameriti, ampak ste me napačno razumeli glede Ministrstva za finance, da je resor Vlade v kvoti Svoboda. Državni zbor je pred sedmimi leti sprejel Zakon o fiskalnem pravilu. Med drugim vsebuje določbe, ki urejajo delovanje Fiskalnega sveta kot neodvisnega državnega organa. Zakon o fiskalnem pravilu pa ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko novi člani Fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim pa poteče petletni mandat. Podrobnejša ureditev je potrebna predvsem ob upoštevanju dejstva, da se člane Fiskalnega sveta imenuje z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Navedeno pomeni, da v primeru, če Državni zbor Republike Slovenije ne bi pravočasno imenoval novih članov Fiskalnega sveta, lahko nastopila situacija, da Republika Slovenija Fiskalnega sveta ne bi imela. Tudi Fiskalni svet je naslovil na Vlado Republike Slovenije pobudo, s katero so predlagali predlog dopolnitve Zakona o fiskalnem pravilu, s katerim se izognemo morebitnemu nedelovanju Fiskalnega sveta. Glavni cilj predloga zakona je odpraviti pravno praznino glede vprašanja obstoja Fiskalnega sveta v obdobju po prenehanju mandata članov Fiskalnega sveta v primeru nepravočasnega imenovanja novih članov fiskalnega sveta. Predlog zakona ne določa novih načel, ne spreminja vsebine, načela iz 4. člena Zakona o fiskalnem pravilu, prav tako ne posega v vsebine načel, določenih v javnofinančnih predpisih, sledi pa načinu učinkovitosti, saj se bo s sprejetjem predlaganega zakona preprečilo, da bi prišlo do nedelovanja Fiskalnega sveta. S predlogom zakona se Zakon o fiskalnem svetu dopolnjuje tako, da do imenovanja novega člana Fiskalnega sveta funkcijo opravlja obstoječi član, ki se mu je funkcija sicer formalno že iztekla. V primeru nepravočasnega imenovanja enega izmed članov Fiskalnega sveta, od katerih ni nobeden predsednik Fiskalnega sveta, se z žrebom določi, kateri izmed dotedanjih članov bo nadaljeval funkcijo. Predlog zakona nima nobenih finančnih posledic za državni proračun ali druga javnofinančna sredstva. Za izvajanje zakona ni treba zagotoviti dodatnih finančnih sredstev po sprejetem proračunu. Predlog zakona je v celoti usklajen s pravnim redom Evropske unije, zato bomo v Slovenski demokratski stranki Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sedaj sledi splošna razprava poslank in poslancev k predlogu zakona. Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Prvi dobi besedo predstavnik Vlade. Izvolite, gospod Tilen Božič. Hvala za besedo. Naj samo ponovno izpostavim, da Vlada predlog podpira. Ta je nastal na podlagi pobude Fiskalnega sveta, ki je pred nedavnim imenovanjem, ki se je tudi zgodilo, razmišljal nekoliko vnaprej, kaj bi se zgodilo, če morda zaradi zahtevanega zaradi zahtevanega kvoruma morda ne bi prišlo do imenovanja. Da bi ta lahko nemoteno deloval in glede na nove mandate, se ocenjuje, da bi morda takšna rešitev, upamo sicer, da ne, prišla v poštev leta 2027, če bi morda prišlo do kakšnih zamikov pri imenovanju.

Predlagatelji pozdravljamo, da Vlada naš predlog podpira in si želimo tudi vnaprej odgovornega ravnanja do državnih financ. Hvala lepa.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 Ugotavljam, da interesa ni. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in prekinjam 7. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 16.15. Hvala lepa. Hvala